klubovi dogovorili na objedinjenu raspravu tri slijedeće točke u dnevnom redu: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina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 Predlagatelj zaključaka je 1/3 zastupnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta ste primili. Vlada je dostavila mišljenje. - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.859.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 Sada pozivam predstavnika Vlade ministra uprave gospodina Arsena Bauka da uvodno obrazloži dva prijedloga zakona i mišljenje Vlade. obrazlože prijedlog. I želio bih također izvijestiti da je na prijedlog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Vlada RH skida hitni postupak, dakle da se o zakonima raspravlja u redovnoj proceduri. Tako da ne znam kako se to sada poslovnički dalje regulira, ali da zastupnici znaju prilikom rasprave da je redovna procedura. Što se tiče Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, želim podsjetiti uvažene zastupnike da je Ustavni sud u svojoj odluci 12.kolovoza 2014.godine u postupku pokrenutom na zahtjev Hrvatskog sabora radi utvrđivanja jeli referendumsko pitanje koje je bilo postavljeno u vezi članka 12.stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u skladu s Ustavom i jesu li ispunjene pretpostavke iz članka 87.stavaka 1.do 3. Ustava za raspisivanje referenduma donio odluku koja nije u skladu sa Ustavom, referendumsko pitanje predloženo u zahtjevu za raspisivanje referenduma građanske inicijative Stožer za obranu hrvatskog Vukovara koji je njezin organizacijski odbor dostavio predsjedniku Hrvatskog sabora 13.prosinca 2013.godine. Također na temelju članka 35.stavaka 4.i 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sud, Ustavni sud je odredio da je Gradsko vijeće grada Vukovara dužno u roku od jedne godine od dana objave odluke u NN vodeći vodeći se člankom 6. Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Statutu grada Vukovara izrijekom propisati i urediti za cijelo područje odnosno za pojedini dio ili pojedine dijelove područja grada Vukovara, individualna prava pripadnika nacionalnih manjina na uporabu jezika i pisma, te javnopravne obveze tijela državne i javne vlasti između onih navedenih u Zakonu o službenoj uporabi jezika i pisma za koje smatra da odgovaraju životnim činjenicama i faktičnim okolnostima u gradu Vukovaru u opsegu koji ne ugrožava samu bit tih prava, a istodobno uvažava potrebe većinskog hrvatskog naroda koji izviru iz još uvijek živih posljedica velikosrpske agresije početkom devedesetih godina 20.stoljeća te potrebu pravednog i pravilnog tretmana Srpske nacionalne manjine na području grada Vukovara. Također zadužio je Vladu RH da u roku od jedne godine od dana objave odluke u NN uputi uputi u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma u kojima će urediti prikladan pravni mehanizam za slučajeve kada predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave ne provode obveze iz Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina odnosno kada opstruiraju njegovu provedbu. Također zadužuje Vladu RH da u razdoblju do donošenja izmjena i dopuna Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina nadležna državna tijela neće provoditi taj zakon na području grada Vukovara uporabom prisilnih mjera. Također u svojoj odluci koju je donio istog dana Ustavni sud je ukinuo članak 22.statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta grada Vukovara koju je donijelo Gradsko vijeće u listopadu 2013.godine, a u obrazloženju te odluke navodi da u potpunosti prihvaća stavove Vlade RH koji se tiču tumačenja članka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina odnosno da pozivanje na taj članak Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ne može biti osnova za izuzimanje od primjene na području grada Vukovara. Drugim riječima, Ustavni sud je pozvao na kompromis, na dijalog i na toleranciju u vezi uvođenja i načina uvođenja u ravnopravnu uporabu jezika i pisma Srpske nacionalne manjine u gradu Vukovaru. Što se tiče zadaće Vlade RH koju je imala mi je ovim prijedlogom zakona ispunjavamo i predlažemo da se, to je članak 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH da ako da ako se u općini ili gradu ispune uvjeti za uporabu jezika i pisma nacionalne manjine utvrđene ovim zakonom i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina općina ili grad dužni su svojim statutom urediti uporabu jezika i pisma u roku od 6 mjeseci od ispunjenja uvjeta. U općini i gradu koje nisu statutom uredile uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina u roku iz stavka 1.ovog članka dakle u roku od 6 mjeseci, a bile su to dužne učiniti prema odredbama ovog zakona i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, primijenit će se neposredno odredbe ovoga zakona i odredbe o raspuštanju predstavničkog tijela iz zakona kojim se uređuje sustav lokalne i regionalne samouprave. Ako grad, općina ili županija statutom urede uporabu jezika i pisma nacionalne manjine protivno odredbama ovoga zakona, primijenit će se odredbe iz zakona kojim se uređuje sustav lokalne i regionalne samouprave, a koje se odnose na nadzor zakonitosti općih akata koji u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija. Ako općina i grad statutom ponovo urede uporabu jezika i pisma nacionalne manjine protivno odredbama ovog zakona, primijenit će se odredbe o raspuštanju predstavničkog tijela iz zakona kojim se uređuje sustav lokalne i regionalne samouprave. Središnje tijelo državne uprave odnosno ministarstvo može i neposredno obustaviti od primjene statut odnosno pojedine njegove odredbe i predložiti bez odgode Vladi RH da pokrene postupak za ocjenu suglasnosti statuta jedinica s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom RH u skladu sa zakonom koji se određuje sustav lokalne i regionalne samouprave. U prijelaznoj odredbi definiramo da općine i gradovi koji su bili dužni a nisu uskladili svoje statute sa odredbama Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina dužni su ih uskladiti u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona i dostaviti ih bez odlaganja središnjem tijelu države uprave ovlaštenom za nadzor nad primjenom nad primjenom toga zakona. I ukoliko i to ne naprave, u roku od 3 mjeseca primijeniti će se odredbe o raspuštanju predstavničkog tijela. Što se tiče Zakona o lokalnoj U njemu se, dakle to usklađuje sa ovim odredbama Zakona o uporabi jezika i pisma i također se definira da će nakon provedenog postupka, dakle za raspuštanje predstavničkog tijela u jedinici koja je raspuštena sukladno dakle stavku 1. točki 7. odnosno ovaj ako ne uredi pravo nacionalnih manjina da će prava nacionalnih manjina urediti povjerenik Vlade Republike Hrvatske. Naravno to ne znači da nakon što bude izabran u predstavničko tijelo ono ne može to i na drugačiji način urediti ali ne izvan okvira koje propisuje Ustav, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i Zakon o uporabi jezika jezika i pisma nacionalnih manjina. Obzirom da je 2000. godine Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj donesen dvotrećinskom većinom, postavilo se pitanje potrebne većine za donošenje izmjene toga zakona. Naravno da odgovor na to pitanje uvjetuje i način dogovaranja konkretnog teksta zakona i glede toga što je, za kakav prijedlog je moguće dobiti dvotrećinsku većinu ali i za to da bude jasno da li je za neprovođenje ili odluke Ustavnog suda odgovorna samo vladajuća većina ili tu odgovornost u tom slučaju dijeli i dio opozicije koji ne bi prihvatio prijedlog koji bi bio u skladu sa odlukom Ustavnog suda, ali to je više sada političko pitanje nego neko drugo pitanje. I u tom smislu Vlada Republike Hrvatske neće ulaziti u rasprave oko toga koja je većina potrebna, to je dakle nadležnost Hrvatskoga sabora a u slučaju prijepora Ustavnog suda. Ali je Odbor za Ustav u svome zaključku definirao da je za Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina potrebna dvotrećinska većina s čime bih se i ja mogao složiti zbog toga što bi u suprotnom slučaju se moglo ukinuti skoro sva prava koja su propisana u tom zakonu bez dvotrećinske većine i što ne bi bilo u skladu sa člankom 83., mislim da je 83., stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske. Što se tiče prijedloga zaključka o problematici postavljanja dvojezičnih ploča Vlada Republike Hrvatske je 10. listopada 2013. Hrvatskom saboru dostavila mišljenje u kojem navodi da ne podržava Prijedlog zaključka o problematici postavljanja dvojezičnih ploča u gradu Vukovaru i primjeni Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela jedna trećina zastupnika. Prijedlogom Prijedlogom Zaključka predloženo je da se Vlada Republike Hrvatske obveže da poduzme sve zakonom predviđene mjere za dosljednu primjenu članka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te da se odgodi primjena prava iz članka 7. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina vezano za postavljanje dvojezičnih natpisa na javne ustanove, institucije u gradu Vukovaru do sljedećeg popisa stanovništva. Uvažavajući argument, dio argumenata koji su predlagatelji naveli Vlada Republike Hrvatske navodi sljedeće. Odredbom članka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina propisano je kako se odredbe ovog Ustavnog zakona i odredbe posebnih zakona kojima se uređuju prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina moraju tumačiti i primjenjivati u svrhu poštivanja pripadnika nacionalnih manjina i hrvatskog naroda, razvijanja, razumijevanja, solidarnosti i snošljivosti i dijaloga među njima. Odredba članka 8. spada u temeljne, načelne odredbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kojim se utvrđuje načelni pristup tumačenju i primjeni propisa kojim se uređuju prava nacionalnih manjina. Odredba upućuje na potrebu razumijevanja cjelokupnog Ustavnog zakona zašto su pojedina prava nacionalnih manjina propisana zakonom i potrebu primjene svih prava koja su sadržana u Ustavnom zakonu kao i Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina koje regulira pravo manjine na uporabu vlastitog jezika i pisma ne zanemarujući pri tome relevantne međunarodne propise. U obrazloženju navedene odredbe, u Prijedlogu ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina sa Konačnim prijedlogom Zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske 22. srpnja 2002. godine stoji kako je predmetna odredba usklađena sukladno odredbama članka 2. i 6. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Republika Hrvatska stranka je navedene Okvirne konvencije a odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio je 29. rujna 1997. godine. Stranke okvirne konvencije ratifikacijom preuzimaju obvezu promicati potpunu i djelotvornu jednakost pripadnika manjina u svim područjima gospodarskog, društvenog, političkog i kulturnog života te osigurati uvjete koji će pripadnicima nacionalnih manjina omogućiti da izraze, očuvaju i razvijaju vlastitu kulturu i identitet. U odredbi članka 2. Okvirne konvencije stoji kako se odredbe Okvirne konvencije primjenjuju u dobroj vjeri u duhu razumijevanja i snošljivosti te u skladu sa načelima dobro susjedstva, prijateljskih odnosa i suradnje među državama. Nadalje, u članku 6. stoji kako će stranke poticati duh snošljivosti i međukulturnog dijaloga i poduzeti učinkovite mjere na promicanju uzajamnog poštovanja, razumijevanja i suradnje među svim ljudima koji žive na njihovu području bez obzira na etničku, kulturnu, jezičnu ili vjersku pripadnost tih ljudi posebice u području obrazovanja, kulture i medija. Nadalje, u istom članku Okvirne konvencije stoji da se stranke obvezuju poduzeti odgovarajuće mjere zaštite osoba koje bi mogle biti izložene prijetnjama ili diskriminaciji, neprijateljstvu ili nasilju radi njihove etničke, kulturne, jezične ili vjerske pripadnosti. Iz navedenih odredbi Okvirne konvencije jasno proizlazi kako je njihov smisao promicanje prava manjina uz poticanje duha snošljivosti i međukulturnog dijaloga. A posebno je propisana obveza poduzimanja zaštite osoba koje bi mogle biti izložene bilo kojoj vrsti diskriminacije ili nasilja zbog njihove etničke, kulturne, jezične ili vjerske pripadnosti. Savjetodavni odbor sastavljen od nezavisnih stručnjaka koji prate primjenu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u svom tematskom komentaru o jezičnim pravima osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama od 5. srpnja 2012. godine u okviru objašnjavanja svrhe članka 6. Okvirne konvencije naglašava da se ta odredba tiče društva kao cjeline i zahtijeva politiku koja održava i promovira različitost, uklanjanje prepreka i poticanje kontakta i suradnje među ljudima koji pripadaju različitim grupama, posebno u području obrazovanja, kulture i medija. Samim tim obveza promoviranja tolerancije i uzajamnog razumijevanja kao i borba protiv bilo kakvog oblika diskriminacije na taj način podržava sva prava na uporabu jezika. Kao posljedica toga i u skladu s općim duhom dvojezičnosti i višejezičnosti sadržanim u Okvirnoj konvenciji rad Savjetodavnog odbora bazira se na priznavanju i uvažavanju značenja višejezičnosti u promoviranju tolerancije i poštivanja različitog u društvu. Iz navedenog jasno proizlazi kako je odredba članka 8. Ustavnog zakona donesena u svrhu promoviranja različitosti i tolerancije koje se ostvaruju uz primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Vlada Republike Hrvatske u smislu članka 8. Ustavnog zakona poduzima mjere iz svoje nadležnosti kako bi u potpunosti došla do primjene zakona odnosno ostvarivanja prava nacionalnih manjina. U tu svrhu podnosi i Hrvatskom saboru godišnje izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a iz tog razloga je i Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. travnja 2011. godine, dakle u prošlom mandatu donijela akcijski plan za provedbu Ustavnog zakona za razdoblje od 2011. do 2013. te zadužila Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina da Vladi Republike Hrvatske podnosi godišnja izvješća o njegovoj provedbi. Cilj provedbe mjera iz akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona od 2011. do 2013. je daljnje unaprjeđenje odnosno intenziviranje provedbe Ustavnog zakona, posebno u područjima u kojima su uočeni nedostaci. Svako drugačije tumačenje članka 8. bilo bi protivno Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina i naporima Vlade Republike Hrvatske otkako je donesen Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Propisana prava se tumače i primjenjuju tako da idu u korist ostvarivanja načela jednakosti i nediskriminacije. U tom smislu je Ustavni sud, dakle u svojoj odluci 12. kolovoza o odlučivanju o odredbama Statuta Grada Vukovara U odnosu na zahtjev iz predloženog zaključka da Vlada Republike Hrvatske odgodi primjenu Ustavnog zakona treba istaknuti da Ustav Republike Hrvatske propisuje da Vlada obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom. Jedna od nabrojanih ovlasti Vlade u samom Ustavu je da provodi zakone i ostale odluke Hrvatskog sabora. da se Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj na snazi, obveza je Vlade da u potpunosti primjenjuje važeće propise. Ustavom Republike Hrvatske propisano je da je u Republici Hrvatskoj u službenoj uporabi hrvatski jezik i latinično pismo, a da se u pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu uporabu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo pod uvjetima propisanima zakonom. Odredbom članka 12. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina izričito je uređeno da se ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se službe pripadnici nacionalne manjine ostvaruju na području jedinice lokalne samouprave kada pripadnici pojedine nacionalne manjine čine najmanje trećinu stanovnika takve jedinice. Slijedom navedenog, imajući u vidu da prema rezultatima popisa stanovništva 2011. godine pripadnici srpske nacionalne manjine čine 34,87% stanovništva Grada Vukovara, razvidno je da pripadnici srpske nacionalne manjine u Gradu Vukovaru ostvaruju pravo na ravnopravnu službenu uporabu srpskog jezika i ćiriličnog pisma na području grada po sili zakona. Budući da je navedenom odredbom Ustavnog zakona izričito propisano ostvarivanje predmetnog prava te da se sukladno odgovarajućim rezultatima popisa stanovništva primjenjuje po sili zakona, uvođenje službene dvojezičnosti u Gradu Vukovaru dakle ne predstavlja pitanje koje bi trebalo biti predmetom rasprave temeljem nečijeg zahtjeva ili inicijative, već bi se istom trebalo pristupiti izravno primjenom zakona. Osim navedenog, Vlada Republike Hrvatske ističe kako u sva dosadašnja tri kruga praćenje provedbe Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Savjetodavni odbor kao tijelo koje prati provedbu pozivao Vladu Republike Hrvatske da osigura da se odredbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koje se odnose na provedbu članaka 10. i 11. Okvirne konvencije provode u svim jedinicama lokalne samouprave u kojima neka nacionalna manjina čini najmanje trećinu stanovništva. Nužno je naglasiti to da savjetodavni odbor drži da zahtjev najmanje trećine udjela u lokalnom stanovništvu neke jedinice za priznavanje prava za ravnopravnu uporabu manjinskog jezika i pisma predstavlja visok prag. Savjetodavni odbor je upravo u trećem, posljednjem mišljenju Republici Hrvatskoj zaključio kako smatra da u primjeni zakona kojim se regulira uporaba jezika i pisma manjina ima ozbiljnih nedostataka jer su za ostvarenje odredaba o ravnopravnoj uporabi manjinskog jezika i pisma na topografskim oznakama uglavnom nadležne lokalne i regionalne vlasti što je posebno problematično u onim područjima u kojima živi veliki broj pripadnika srpske manjine. Stoga je Savjetodavni odbor potaknuo vlasti u trećem mišljenju da poduzmu proaktivne mjere kako bi posebno na regionalnoj i lokalnoj razini osigurao učinkovitu provedbu odredaba Ustavnog zakona koje se odnose na provedbu članka 11. Okvirne konvencije. Osim Okvirne konvencije Republika Hrvatska je ujedno stranka i Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, a Hrvatski sabor je na sjednici 17. listopada 1997. godine donio Zakon o potvrđivanju Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima. Zemlje koje pristupe Europskoj povelji obvezuju se na zaštitu i promicanje regionalnih ili manjinskih jezika budući da su oni često izloženi riziku marginaliziranja. Povelja sadrži niz načela i mjera koje štite jezike koje na području određenog državnog teritorija tradicionalno rabi manji broj državljana dane države i koji se razlikuje od njenih službenih jezika. Republika Hrvatska je pri ratifikaciji dala izjavu i samim time sama odredila da će se odredbe trećeg dijela povelje primjenjivati u odnosu na talijanski, srpski, mađarski, češki, slovački, rusinski i ukrajinski jezik. Države su dužne štititi, promicati i poticati uporabu jezika koje su navele u svojoj izjavi prilikom pristupanja Odbor stručnjaka je u posljednjem mišljenju koje se odnosi na Republiku Hrvatsku istaknuo da u pojedinim jedinicama lokalne i regionalne samouprave treba izmijeniti ili uskladiti statute sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Također, Vlada RH podsjeća predlagatelje da je Republika Hrvatska sklopila nekoliko međunarodnih bilateralnih sporazuma kojim se obvezala štititi pripadnike manjina koji su njeni državljani. Jedan od tih sporazuma je i Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, a taj sporazum je potpisan čini mi se 2004. godine da naglasim kontinuitet. Prema navedenom sporazumu stranke se obvezuju osigurati pripadnicima manjina slobodnu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina u privatnom javnom životu. Osim međunarodnih ugovora koji su valjano sklopljeni, potvrđeni, objavljeni i koji su na snazi te čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i hrvatskih zakona koji obvezuju na punu primjenu u ostvarenju prava pripadnika nacionalnih manjina jedinice lokalne samouprave mogu svojim općim aktima propisati određena prava manjina u skladu sa Ustavom i zakonom. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u članku 12. propisuje ravnopravnu uporabu jezika i pisma kojom se služe pripadnici nacionalne manjine kada je to propisano statutom jedinice ili statutom jedinice regionalne samouprave u skladu sa odredbama posebnog zakona o uporabi jezika i pisma. Grad Vukovar na kojeg se odnosi zahtjev iz predloženog zaključka je iskoristio mogućnost da unatoč nepostojanju zakonske osnove propisivanja ravnopravne uporabe srpskog jezika i ćirilićnog pisma svojim Statutom propiše to pravo srpskoj nacionalnoj manjini. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, te utrošku sredstava za 2009. godinu usvojen od strane Hrvatskog sabora sadrži podatak da je Gradsko vijeće grada Vukovara 14. srpnja 2009. godine donijelo novi Statut grada Vukovara i u članku 51., stavku 3. uredilo slobodnu uporabu srpskog jezika i ćirilićnog pisma u službenoj komunikaciji i javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga grada Vukovara. Osim u navedenom izvješću Vlada RH je na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. donijela zaključak kojim se prihvaća četvrto izvješće RH o primjeni o primjeni Europske povelje o regionalnim manjinskim jezicima koje je dostavljeno Vijeću Europe, a u kojem se između ostalog Vlada tada 2009. pohvalila da je Gradsko vijeće grada Vukovara donijelo novi statut kojim je uredilo slobodnu uporabu srpskog jezika i ćirilićnog pisma i u službenoj komunikaciji i u javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Vlada RH je mišljenja da je predložen zaključak u suprotnosti sa Ustavom RH, Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina, Europskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima, Sporazumom između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina. I osim navedenih međunarodnih ugovora i domaćih propisa Vlada RH uzimajući u obzir temeljne vrijednosti Domovinskog rata, sadržajnu Deklaraciju o Domovinskom ratu koju je donio Hrvatski sabor 13. listopada 2000. godine mišljenja je da je predloženi zaključak u suprotnosti sa deklaracijom. U deklaraciji se ističe da temeljna vrijednost Domovinskog rata jest uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske čime su stvorene pretpostavke za djelovanje pravne države i vladavine prava, te zakonito funkcioniranje državnih tijela kao najbolji način za daljnju afirmaciju dostojanstva Domovinskog rata. Kako je riječ o dosta velikom broju propisa s kojima je predloženi zaključak u suprotnosti Vlada RH predlaže Saboru da ne prihvati zaključak, a ja bih još jednom podsjetio, dakle da propisi koje sam pročitao datiraju i imaju potvrdu Hrvatskog sabora iz '97., 2005., 2002., 2009. i Vlade od 2011. Tada su na vlasti bile različite političke opcije, tako da sam sam siguran da bi bilo koja Vlada bilo kojeg političkog opredjeljenja napisala ovakvo mišljenje kao što su pisale i Vlade koje su uglavnom sačinjavali predstavnici stranaka čiji su zastupnici potpisali i ovaj prijedlog zaključka, ali sad su malo izmijenjene uloge pa se to očito bilo politički isplativije. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Poštovani gospodine ministre, ovo sve što ste naveli komentar ću dati u izlaganju u ime kluba. Međutim, postavlja se osnovno pitanje s obzirom da je Ustavni sud dao jasan rok gradu Vukovaru da u roku godine dana donese Statut, a Vladi RH odnosno vašem ministarstvu da pokrene proceduru izmjene i dopune zakona zakona kojeg danas raspravljamo. Dakle, prošlo je godinu dana a da mi sada pet dana prije kraja raspravljamo ove sjednice raspravljamo o tako važnom pitanju. Zašto niste prije evo pol godine donijeli u Sabor ove izmjene i dopune i u redovnoj proceduri temeljito kao Sabor, kao parlamentarci raspravili ovo izuzetno važno i osjetljivo pitanje i možda zajedno istovremeno i sa gradom Vukovarom, odnosno donijeli i utjecali da i oni donesu svoj statut. Ovako grad Vukovar će donijeti Statut. Pitanje je hoće li on ponovno biti po vašoj ocjeni u redu, a mi zakon nismo donijeli. Ove odredbe koje predviđate za raspuštanje tijela jedinica lokalne samouprave su drakonske. Vama je Ustavni sud rekao prikladni pravni mehanizam, a ne drakonske mjere za reguliranje ovog pitanja ukoliko gradovi ne donesu statut u skladu sa zakonom. Hvala. Arsen Bauk, odgovor na repliku. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Dakle, što se tiče timinga uvijek je timing pitanje i jedne vrste političke ocjene, ali je ovaj prijedlog, dakle u skladu sa odlukom Ustavnog suda, dakle Vlada RH je predložila izmjene u roku koji je odredio Ustavni sud. Što se tiče postupka u Saboru skinut je hitni postupak, dakle postoji dovoljno vremena da se ukoliko postoji volja da se nađe i prikladniji pravni mehanizam od mehanizma koji smo predložili a za koji ja mislim da je također prikladan jer se tu radi dakle o višestrukom, učestalom i upornom kršenju odredbi Ustavnog zakona i Zakona o uporabi jezika i pisma. Tako da za to i predstavničko tijelo kolektivno treba biti sankcionirano. Međutim, naravno da sam svjestan da ukoliko je za donošenje zakona potrebna dvotrećinska većina da se mora čuti i druge prijedloge i vjerojatno u usuglašavanju može doći i do drugačijih prijedloga. U tom smislu je Vlada Republike Hrvatske otvorena za druge ideje. Neke smo čuli na Odboru za ljudska prava o kojima ćemo također između dva čitanja razmisliti. A što se tiče što se tiče pitanja same provedbe, dakle ja vjerujem da će Gradsko vijeće grada Vukovara u roku koji je odredio Ustavni sud donijeti izmjene svog statuta na način koji će biti u skladu sa odlukom Ustavnog suda. I ukoliko se to dogodi prije drugog čitanja onda će vjerojatno i rasprava o ovome zakonu više neće biti u sjeni sjeni ili na neki način pod lupom zbog grada Vukovara nego ćemo vidjeti na koji način možemo unaprijediti uporabu jezika i pisma i u onim jedinicama lokalne samouprave u kojem primjerice pripadnici manjina čine većinu, a koje također statutima nisu uredile svoja svoja prava. Prema tome, ukoliko se u gradu Vukovaru donese statut koji će biti u skladu sa Ustavom i zakonom i kako je napisao Ustavni sud koji će uvažavati činjenicu stradanja hrvatskog naroda ali i koji neće narušiti bit uporabe jezika i pisma, a to je u ovom slučaju vidljivost

Pa gospodine ministre i ovaj pokušaj, ja bih ga nazvao nasilni pokušaj uvođenja ćirilice u Vukovar neće sigurno doprinijeti ni pomirbi ni suživotu. Vaše tumačenje kao i Vladino tumačenje Ustavnog zakona i članka 8. te mišljenje Vlade RH da ne prihvaća zaključke koje su jedna trećina zastupnika u Hrvatskom saboru podnijela jasno govori o tome da ne želi da se tamo razvija razumijevanja, solidarnost, snošljivost i dijalog među ljudima. Dijalog, snošljivost, suživot, solidarnost i razumijevanje u gradu stradalniku i patniku sigurno neće ovakvim prijetnjama o raspuštanju tijela tj. tj. vijeća gradskih kao jedinica lokalne i regionalne samouprave koje želite provesti iako Ustavni sud nije baš tako rekao. Grad Vukovar je grad sa posebnim pijetetom i još uvijek su rane u njemu svježe. Ne znam zbog čega taj članak 8. Ustavnog zakona tumačiti samo pristrano i jednostrano. Zašto i onaj zadnji pasus gdje piše i hrvatskog naroda, razvijanju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti, dijaloga među njima. Kakav će to biti dijalog ako se nametne nešto i ako se zakonom precizira kako će biti i u kojim trenucima raspušteno Gradsko vijeće grada Vukovara? Ja ne vidim tu napretka, ne vidim snošljivosti, ne vidim pomirbu i ne vidim suživot. Ovo je zapravo i dalje silovanje u Vukovaru. Arsen Bauk, odgovor na repliku. **Bauk, Arsen (SDP)** Ako izuzmemo riječi nasilje i silovanje koje ste u svojoj replici izgovorili sa ostalim dijelom replike se može polemizirati pa i doći do zajedničkog rješenja ako postoji volja, kao što je postojala 2009. godine kada je Gradsko vijeće, iako to nije trebalo, u Statut grada Vukovara uvelo ravnopravnu uporabu jezika i pisma. Tada je to bilo motivirano čisto potrebom da se zajedno sa koalicijskim partnerima koji su tada bili na državnoj i na lokalnoj razini preuzme preuzme većina u Gradskom vijeću što može biti politički legitimno, ali onda se nakon toga više nema povratka pa reći mi više nećemo ravnopravnu uporabu jezika i pisma kada su kada su drugačije okolnosti. Rane su vjerojatno bile tada još veće nego što su danas zato što je to bilo prije 6 godina pa nije bio problem da se tada uvede ravnopravna uporaba jezika i pisma. Prema tome, pozivanje na tu vrstu emocija je značajno kompromitirano činjenicom da oni koji se danas pozivaju na to su prije 6 godina zbog šačice vlasti bili spremni te rane zatomiti ili je vlast i upravljanje gradskim poduzećima bilo lijek protiv bolova za uporabu ćirilice. Moramo se tu odlučiti i moramo tu jasno govoriti da ne bi nepotrebno manipulirali osjećajima. Što se tiče dakle Ustavni sud je u odluci od 12. kolovoza 2014. godine na strani 7. u točki 8. napisao da ne smatra posebno obrazlagati ni razloge zbog kojih je članak 22. statutarne odluke nesuglasan s Ustavom, ocjenjuje ih očitim. smislu dostatno utvrditi da prihvaća stajališta Vlade RH navedene u točki 4. obrazloženja ove odluke. Pa ukoliko bude potrebno ja ću u nekoj drugoj replici njih i pročitati. Josip (HDSSB)** Hvala lijepo potpredsjednice Sabora. Uvaženi gospodine ministre prije svega ova današnja rasprava gdje smo spojili točku o problematici dvojezičnih natpisa koje je nas 52 zastupnika potpisalo još 2013. godine je danas bespredmetna. Jer u tom zaključku, između ostalih, piše da tražimo žurnu raspravu, a ona je bila povodom aktualnih događanja tada u gradu Vukovaru. Pa tako da ovo sve što ste govorili po toj točci danas 2015. godine ispada bespredmetno. Jer da ste tada prihvatili ono što smo predložili ne bi bilo potrebe za postupanjem Ustavnog suda niti za prijedlog izmjena zakona koje danas raspravljamo u prvom čitanju. Prije svega odluka Ustavnog suda, a o tome se danas vi niste baš dovoljno osvrnuli osim što nalaže godinu dana rok za za donošenje novoga statuta i donošenje promjena zakon govori isto tako da se trebaju uvažavati i potrebe većinskoga hrvatskoga naroda koji izviru iz još uvijek živih posljedica velikosrpske agresije početkom 90.tih godina 20.stoljeća te potrebu pravednog i pravilnog tretmana srpske nacionalne manjine na području Grad Vukovara. Pa tako da danas ne dižemo nepotrebne tenzije koje su tada 2013.godine zaista postojale, ako ćemo iščitavati odluku Ustavnog suda u cijelosti onda to treba biti pošten i prema većinskom narodu, ne omalovažavajući niti omanjujući prava bilo koje nacionalne manjine, bilo kojih hrvatskih državljana bilo koje nacionalnosti koje smo mi po Ustavu RH davnih dana priznali. ako ćemo sad pošteno i bez politikantskih igara ovo sve što ste vi obrazložili na temelju mišljenja Vlade stoji, ali isto tako stoji da se određeni dijelovi RH zbog još uvijek svježih posljedica Domovinskog rata koje nitko nije mogao procijeniti koliko će trajati trebaju i …/Govornik Arsen Bauk odgovor na repliku. **Bauk, Arsen (SDP)** Ja se mogu složiti da odredba članka 8.predstavlja osnovu za nešto drugačije postupanje u Vukovaru nego primjerice u nekim drugim gradovima ili općinama u RH u kojoj jedna od nacionalnih manjina ostvaruje pravo na neka prava iz Ustavnog zakona i ono u čemu se razlikuje, razlikuju određena stajališta različitih političkih stranaka je to koliko je ta osnova široka. Dakle, ja smatram i to sam od početka govorio da članak 8.ne može biti osnov da se u potpunosti izuzme Grad Vukovar iz primjene uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina posebno u onome vidljivom djelu. Dakle nije, mi smo svjesni da Srbi u Hrvatskoj razumiju hrvatski jezik i da znaju čitat latinicu, dakle njihova uporaba jezika i pisma nije za to da razumiju što kažu državna tijela ili da znaju u koju instituciju ulaze, nego da ljudima koji se tamo nalaze i ljudima koji tamo dolaze pokažemo da u određenom području, u određenom postotku zakonom propisanom žive i pripadnici drugog naroda, prema tome to je bit ostvarivanja tih prava kako je napisao Ustavni sud. Jer da nije to tako onda bi Ustavni sud ukinuo našu odluku kojom smo ukinuli odredbu Statuta Grada Vukovara i priča bi bila završena i mi više ne bi niti imali ploče niti bi raspravljali o ovome. Međutim, Ustavni sud to nije tako Prema tome najbolje je rješenje da se u ovih još koliko ima vremena mjesec dana da se donesu izmjene Statuta Grada Vukovara jednoglasno i da tu priču završimo, da ne idemo s njom u predizborno vrijeme a sada da li to nekome taktički odgovara ili ne odgovara ne znam. Ja mislim da ne odgovara nikome, ali ako netko taktički procjenjuje zatezat će konopac i dalje. Ja mislim da za tim nema potrebe, ali sva prava svakog da ocjeni. **Zgrebec, Dragica Hvala na dvije stvari, na početku kad ste govorili ne zna na koji, na kakav način će se donositi ovaj zakon, ali sam uvjeren i po Ustavu da će ovaj prvi Zakon o uporabi službenog jezika i pisma se donositi dvotrećinskom većinom pozivajući se na članak 83. Ustava RH koji o tome govori iako kada se radi o pitanjima vezanim za nacionalne manjine u RH. S druge strane drugi zakon o kojem se govori ovdje vezano za izmjene i dopune Zakona o područnoj i regionalnoj samoupravi također govori o pitanjima nacionalnih manjina. Donosi se većinom većinom glasova u Hrvatskom saboru, tj. malo kontradiktorno i sigurno nije dobro. Trebalo bi se zapravo obadva donositi onda dvotrećinskom većinom. Istina je da ste rekli nekoliko puta i sada ste ponovili vezano za članak 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina o kojem smo mi stalno upozoravali a vezano je o toj političkoj procjeni uvažavanja, poštivanja, solidarnosti i razumijevanja u samom Gradu Vukovaru između nacionalnih manjina i većinskog naroda o čemu je govorio zapravo i Ustavni sud. Što je i obrazložio u svojoj presudi koju vi evo i danas selektivno, o kojoj vi selektivno govorite i što sigurno ne doprinosi ovoj predmetnoj raspravi. Ali slijedom članka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u članku 11.kažete "U općini i gradu koji statutom nisu uredili uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina da će se to učiniti neposredno odredbama ovoga zakon." Neposredno znači diktatom. Ukoliko to nije grad ili općina učinio onda će se to učiniti diktatom. A zanemarit će članak 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina što nije dobro. Dakle ne posredno primijenit zakon znači, neposredno primijeniti članak 8. Naime, uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina po Zakonu o uporabi jezika i pisma ne govorio samo o pločama na državnim institucijama, dakle to su i ploče na lokalnim institucijama, na ulicama, na ulasku u grad itd. Vlada Republike Hrvatske je primjenjujući dakle Zakon o uporabi jezika i pisma ocijenila da je u ovoj fazi uvažavajući odredbe iz članka 8.za početak dobro to ograničiti na ploče državnih tijela i onda u daljnjem razvoju situacije da grad sukladno svojim ocjenama propiše i druga prava a grad je pak, imali smo s druge strane jednu opet zahtjev ili situaciju da se ništa od toga ne provede, dakle da se u potpunosti izuzme. to je po meni bilo krivo tumačenje članka 8.ali ta odredba članka 8.ima svoju određenu povijesti. Naime, u izvornom prijedlogu Vlade iz 2002.godine nije se spominjao hrvatski narod nego se govorilo iz pripadnika nacionalnih manjina i ostalih građana. To je bio izvorni prijedlog u drugom čitanju koji je išao i onda je amandmanom zastupnice HDZ-a tada gospođe Jadranke Kosor koja je ovdje prisutna obrazlažući da je potrebno ponegdje gdje hrvatski narod čini manjinu stanovništva, a pripadnici nacionalnih manjina čine većinu da treba i tu voditi računa i o pripadnicima hrvatskog naroda argumentirajući to da je u jednoj recimo općini sa većinskim stanovništvom Srpske nacionalnosti prilikom svečane sjednice nije izvođena hrvatska himna što isto nije u duhu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Zbog toga je izraz hrvatski narod ušao u taj zakon, a evo vjerojatno će gospođa Kosor malo to detaljnije obrazložiti kada po poslovniku bude imala

Poštovani gospodine ministre, što se vremena tiče tu ste nas već pobijedili, imate 30 minuta, a mi po 2 za reakciju na ovo što ste nam uspjeli u uvodu sve pročitati, mada vaš predsjednik Vlade jako ne voli kada se tekstovi čitaju. Vi ste ovdje pokrili širok krug tema, ponudili ste Saboru na donošenje dva zakona,nadam se s razumijevanjem shvatili da hitni postupak bi bio još lošije rješenje, a onda govorili o zaključku iz 2013.godine, a o njemu ćemo posebno. Koristim ovu priliku da vas zamolim, kada već argumentirate svoja stajališta, bez obzira koliko ona nama bila prihvatljiva ili točna onda bi bilo korektno da pročitate sve što piše u dokumentu kojim obrazlažete svoja stajališta. Vi ste naime citirali odluku Ustavnoga suda iz kolovoza 2014.godine, ali naravno samo dio dispozitiva koji vam se činio zgodnim, a ne sve što tamo piše. U dispozitivu odluke pod točkom 3.između ostaloga piše da je "Vlada RH dužna u roku od jedne godine od dana objave ove odluke u NN uputiti u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Zakona o službenoj uporabi jezika i pisama nacionalnih manjina u kojima će urediti prikladan pravni mehanizam za slučajeve kada predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave ne provede obveze iz zakona" itd. Ustavni sud nijednim slovom nije pozvao da nam ponudite i izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi što ste također učinili i to na protuustavan način. Vrijeme mi ne dozvoljava da vam obrazložim zašto pa ću to iskoristiti u svojoj raspravi. Arsen Bauk odgovor na repliku. vjerojatno čuti. Što se tiče ovog vremena od 30 minuta ja sam čak u uvodu rekao da bi ja bio sretniji da prvo predlagatelj iz 2013.pa ja raspravljam, ali sada će predlagatelj imati 30 minuta pa mogu onda to obrazložiti. Dakle što se tiče odredbi Zakona o uporabi jezika i pisma i zakona o lokalnoj samoupravi oni se usklađuju jedan s drugim. Dakle nema smisla u jednom zakonu propisati raspuštane tijela zbog ne pridržavanja ovih odredbi o uporabi jezika i pisma u zakonu koji propisuje sve druge slučajeve raspuštanja to ne spomenuti. Naravno da tu postoji jedna proceduralna zamka, a to je da je teoretski moguće da ako se protumači da se jedan zakon donosi s 2/3, a drugi s običnom većinom da se ovaj drugi donese,a da se ovaj drugi ne donese, ali to nam nije bila prvotna namjera. I moram priznati da ima dosta argumenata koje je kolega Babić iznio da se ovaj drugi zakon treba donijeti dvotrećinskom većinom jer nema nekog smisla da se iste odredbe dva različita zakona donese drugačijom većinom, ali tu se mogu ja. No dobro. Dakle, što se tiče prikladnog pravnog mehanizma, idemo raspravljati o tome koji je prikladan pravni mehanizam. Bilo je prijedloga da se bez raspuštanja definira da će viša institucija u prvom slučaju županijska skupština, a onda nakon toga Vlada ili Sabor, a mislim da je Vlada dovoljno da donese umjesto gradskog vijeća odluku, a da u tom slučaju gradsko vijeće nastavi dalje funkcionirati. Može donijeti izmjene statuta koje su podložne nadzoru zakonitosti, tako da smo tu otvoreni za raspravu. Što se tiče hitnog postupka naravno da je bolje da su u dva čitanja, prema tome imat ćemo prilike još i na jesen raspravljati ako bude potrebno. Hvala lijepa. Poštovani ministre mene vaš rad kao i rad predsjednika Vlade podsjeća na junake iz poznatog crtanog filma popularnog naziva "A je to". junaci to crtanog filma su dva lika Pat i Mat, ta dva lika jednostavno pokušavaju rješavati problem koristeći se različitim alatima i kada ga riješe jednostavno ga riješe na najgori mogući način. Evo mene to što vi radite podsjeća upravo na to. Problem ćirilice u Vukovaru ova Vlada rješava baš na takav način. Počelo je s onim vašim čuvenim noćnim postavljanjem ćiriličnih ploča, dvojezičnih, pa onda nemilim scenama, onda se nastavilo odbacivanjem referenduma i volje naroda da narod kaže što želi upravo s tom problematikom, nastavilo sa smjenom gradske vlasti, a finale su očito ova dva zakona koja vi predlažete. Iz vašeg uvodnog izlaganja ja pretpostavljam da vi ne znate kako će završiti ova dva zakona, ali bitno je da ste ih vi predstavili. Moje je mišljenje da ovo neće riješiti probleme nacionalnih manjina jer narušavate ono osnovno, a to je samostalnost lokalnih samouprava i njihovu stabilnost. Uvodite rješenje u kojem povjerenik Vlade znači politički podobna osoba postaje jača od volje naroda izražene na izborima, manjine bi na taj način ministre upravo u tim lokalnim samoupravama mogle postati problem, a ne bogatstvo o kojem stalno govorimo u ovom našem Domu. Na kraju ja vas pitam, a je to što ste sada predstavili zaista najbolje što ova Vlada zna da bi riješila problem ili i dalje želite u sklopu svoje predizborne kampanje izazivati prijepore između različitih društvenih skupina. Tko je Pat, a tko Mat to vama ostavljam u Vladi jer oba su nesposobna riješiti ovaj problem problem i način na koji ste to krenuli rješavati samo svjedoči o tome.

Nakon ove rečenice mislim da sve što drugo kažem neće biti zapaženo tako da ću se tu morati koncentrirati na ovo što ste rekli. Ako znate prikladniji i bolji pravni mehanizam predložite ga. Naime u zadnje vrijeme Vlada je počela prihvaćati dosta amandmana kluba HDZ-a i nitko sretniji od mene ako predložite takav amandman da i ja budem ga spreman svim srcem prihvatiti što se tiče ovoga zakona. Jedan problem riješen manje, idemo dalje ili idemo naprijed kako god hoćete. Što se tiče ovoga redoslijeda koji ste spomenuli, dakle svaki put ste kao Pat i Mat skoro pogodili. Dakle nije postavljanje ploča bilo po noći nego u rano jutro pa do popodneva. Nismo mi odbacili inicijativu za referendum nego Ustavni sud. Nismo mi smijenili vlast u Vukovaru nego većina u vijeću HDZ-a

Dujomir (HDZ)** Štovana gospođo dopredsjednice. Gospodine ministre vi stalno trabunjate o Drugom Svjetskom ratu upotrjebljavajući onu falsifikat antifašizma, ali danas sam se javio zbog toga što ste rekli da Vlada treba provoditi zakone koji omogućavaju ravnopravnost u Hrvatskoj. Vi to ne provodite. Šta radite za hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji? Zašto ne reagirate kada srpski predsjednik nosi Hrvatima Bunjevcima, njihovoj djeci knjige na ćirilici? Dakle vi govorite u zadnjih mjeseci da u Hrvatskoj teče med i mlijeko. Evo ja bih se kladio da će za 2 mjeseca Zoran Milanović viknuti za dom spremni pa me vi budale Hrvati izaberete na još 4 godine vlasti i poslije ćemo mi sve po našem starom običaju mi ili vi ili tako dalje. Ali nešto drugo sam htio reći, zašto vi gospodine ministre u svrhu ostvarivanja tog zakona ne privedete pravdi i ne pozovete na odgovornost one koji šire mržnju u Hrvatskoj. Gospodin Pupovac kao domaćin zove onog siledžiju ministra iz Beograda da na jami u Lici proziva hrvatsku svetinju Stepinca da je bacao u jame tu nekoga. Stepinac je znamo za one profesore fakulteta i filozofije i povijesti na filozofiji, oni znaju a nisu rekli da je Stepinac solunski dobrovoljac, dragovoljac u srpskoj vojsci probijao ne razumije/… u Makedoniji za srpske interese i za srpskog kralja. Da je sa srpskim kraljem bio u rovu na solunskom frontu. Da ga Papa nije htio imenovati Stepinca za zagrebačkog nadbiskupa. A na izričito traženje srpskog kralja nakon 5, 6 pokušaja imenovan je Stepinac kao ljubitelj srpskog kralja i kralja iz Beograda. I sada tom čovjeku govoriti da ne voli Srbe i da je Srbe bacao u jamu. A da gospodin Pupovac koji je domaćin tog skupa koliko sam ja vidio ne kaže ni riječi. Znači on je pozvao tog čovjeka i on širi nacionalnu

Što se tiče kolege Marasovića, da ga nema, ne bi ga trebalo izmisliti. Dakle počeo je, se ne čuje./… Hoćete mi vratiti vrijeme, proteklo mi je 17 sekundi, ometali su me? …/Upadica se ne čuje./… Da, što se tiče same strukture replike, počelo je o Drugom svjetskom ratu a onda se nastavilo o Prvom svjetskom ratu. Dobro, važno je da nema trećeg svjetskog rata, to je najvažnije jer nikad ne znate kako može završiti. Dakle ako je gospodin Pupovac, odnosno Srpsko narodno vijeće pogriješilo što je pozvalo gospodina Vulina onda je sasvim sigurno gospođa Grabar Kitarović još više pogriješila što je pozvala na inauguraciju njegovog šefa. …/Upadica se ne čuje./… Premijera. Dakle to kada se pozove predstavnike druge države to je sa sa aspekta dobrosusjedskih odnosa nije loše, to ako netko zloupotrijebi naše gostoprimstvo onda se prema njemu drugi put ponaša drugačije. Što se tiče reakcije na terenu ili na samome mjestu događaja to je sada stvar koja se može raspravljati i ne bih je miješao sa ovom raspravom. Što se tiče prava hrvatske manjine u Srbiji želim vas izvijesti da sam u listopadu 2014. godine bio u Subotici i pričao sa vodstvom Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine kao političke stranke i Hrvatskog nacionalnog vijeća Republike Srbije i u tom smislu smo i iznijeli određene prijedloge Vladi Republike Srbije posebno o uređenju biračkog prava i načina izbora pripadnika hrvatskog naroda u skupštinu Srbije. A što se tiče Bunjevaca, A što se tiče Bunjevaca, oni za sebe tvrde da nisu Hrvati ja doista nemam nikakve obaveze da se za njih kao hrvatski ministar brinem, a kada kažu da su Hrvati imati će svu drugu skrb Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Kolega, pardon, gospodine ministre Bauk, pa da u idućem mandatu biti ćemo i kolege ako Bog da. Dakle govorili ste o Zakonu o lokalnoj samoupravi, promjenama zakona kojima pokušavate riješiti onaj problem koji je nastao odlukom Ustavnog suda i to tako da uvodite gubernatore za lokalnu samoupravu koje će u vrijeme svoje, gubernatorskog mandata od 2, 3 mjeseca promijeniti odluku, odnosno donijeti odluku koju vi želite i koju ste ovdje nama izložili. No ono što sam ja htio reći to je da mi kažete kao ministar uprave kakvo je stanje sa upotrebom jezika i pisma u Hrvatskom saboru. Nije Poslovnikom propisano, ali niti sam našao niti u aktu bilo kojem pa ni u Ustavnom zakonu kojim jezikom se u Hrvatskom saboru govori. Možemo li ovdje ili trebamo li ovdje prevoditelje ponekad kada nacionalna manjina ako je to po Ustavnom zakonu, a ne piše nigdje točno, a ako nešto ne piše onda se može i provoditi, dakle da imamo prevoditelje kada govori kolega Juhas na mađarskom, kolega Radin na talijanskom, kolega iz iz SDSS-a na srpskom itd. Vi kao ministar uprave ćete mi morat odgovorit na to pitanje ili ću vam ja postavit pisanim putem. Dakle, ono što Ministarstvo uprave i vaša Vlada ne provodi ima puno važnijih problema. Vi znate za ugovor Milutinović-Granić po kojemu je Srbija dužna vratiti sve što je u ratu, u agresiju Srbije na Hrvatsku odneseno u Srbiju i platiti ratnu štetu. Zašto se time ne pozabavite kada imamo međunarodne sporazume? Imate i taj sporazum međunarodni Milutinović-Granić. Nitko pa ni ona bivša Vlada ni ova sadašnja o tom sporazumu niti jedne riječi, a evo bavimo se ovdje ovakvim stvarima kojim pokušavamo jednim driblingom preko Zakona o lokalnoj samoupravi i uvođenjem dakle discipliniranjem volje naroda na lokalnom nivou uvesti ono što vi eto odgovor na repliku. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Ako mislite da ćemo u sljedećem mandatu biti kolege, drago mi je da ste otkrili svoje ministarske ambicije. To nije loše. Što se tiče vašeg pitanja, u članku 10. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina piše: piše: Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo slobodno služiti se svojim jezikom i pismom privatno i javno, uključujući pravo na jeziku i pismu kojim se službe isticati oznake, natpise i druge informacije u skladu sa zakonom. ovo privatno i javno dakle ovaj dio javno protumačimo i u okviru svojih prava kao saborski zastupnika ja mislim da bi njihovo obraćanje na mađarskom, talijanskom i drugim jezicima bilo u skladu s ustavnim zakonima, da li bi predsjednik Sabora reagirao poslovnički to ćete morat pitat njega. Tako da je bolje da postavite pitanje Odboru za Ustav, a ne Ministarstvu uprave. Što se tiče kako ste nazvali gubernatora, dakle u slučaju da ne postoji statutom uređeno pravo pravo pripadnika nacionalnih manjina na jeziku i pismu i da gradsko vijeće koje je to po zakonu dužno donijeti ne donese, onda se mora propisat da će to netko drugi donijet jer nećete donijet kako bi se u narodu reklo po Duhu svetom. Prema tome, to može napravit vladin povjerenik, može napravit župan, županijska skupština, može napravit gradonačelnik, može napravit ministarstvo i može napravit Vlada i može napravit Sabor ili saborski odbor, ali netko mora napraviti. Može i ured državne, ako će to biti amandman to nije loša ideja. To je moguće da se i tako riješi, zato i raspravljamo o tome, ali samo da ne ispadne da mi znamo da ćemo to nešto predložit, da će opet ostat da nitko ne može donijet. Prema tome, ako postoji druga ideja za drugo čitanje bit će razmotrena i ova koju ste sad rekli. Neće ostat u zapisniku, ali čuli smo. … Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Ja sam se bio prije javio ali niste vidjeli. Naime, htio sam reagirati vezano uz to što je povrijeđen članak 232. Poslovnika, a to je da govornik može govorit samo o temi o kojoj se raspravlja. Sada su nam na temi Zakon o uporabi jezika i pisma. Uvaženi ministar je, a zato sam se i javio, odlutao od teme a moram priznat da sam zgrožen sa time da je doveo pod znak pitanja izvođenje hrvatske himne na početku zasjedanja Hrvatskog sabora. Pa koja bi se himna tu trebala izvoditi? Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Mislim da ste nešto krivo čuli. Ministar je govorio u jednoj u jednoj općini gdje nije hrvatsko stanovništvo većinsko. … /Upadica Mislim da ste nešto krivo čuli. Pročitajte fonogram pa ćete vidjeti da nije to rekao. Dragan Crnogorac, replika. Ja sam mislio da će ova povreda Poslovnika biti na kolegu Dujomira Marasovića koji se udaljio od teme jer začudo, malo malo ne govori istinu, ali mi znamo da on ne živi u ovom vremenu nego u nekoj dalekoj prošlosti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ministru replicirajte. **Crnogorac, Dragan (SDSS)** Ja bih se vratio na ovo što ste rekli u uvodu, izuzetno je dobro taksativno nabrojeno, međutim uređivanje statuta jedne jedinice lokalne samouprave najčešće proizlazi dakle od članova predstavničkog tijela. Izmjene i dopune statuta iz 2009. godine ja bih dodao tu da su proistekle dakle iz nekih stvari koje su prošle dakle 15 godina poslije rata na tom području s obzirom da je na popisu stanovništva bilo 32,88% Srba u Gradu Vukovaru, s obzirom da su se ljudi već vratili u grad. Većina u tadašnjem gradskom vijeću je donijela izmjene i dopune statuta, dakle i zato je na neki način bio i promijenjen statut. Da, mislilo se tada i o tome, ja sam između ostalog bio član i potpredsjednik skupštine, mislilo se i o žrtvama i stvarno što kaže treba izrazit pijetet prema svim žrtvama. Tada se mislilo i na žrtve Srbe u Vukovaru koji su stradali, a danas ih nitko ne spominje. Međutim, zbog previranja rečeno je ovo nije to dobro za grad, ajmo promeniti statut, ali niste spomenuli statut je promenjen 2014. i bilo je govora da treba da bude, Vukovar je mesto posebno pijeteta i to je sad u statutu. Ali što je s tim Vukovaru bolje, nije ništa. Ništa nije bolje. Mi smo za to da bude bolje, ali s ovim sigurno neće biti. Predlog za uvođenje poverenika čuli smo da mnogi su protiv toga, ali znamo šta se dešava kad više ustrojstveno telo određuje i provodi zakone poput županije. nisu registrovane škole u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje se nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. I za kraj u stvari replika. Moje je pitanje, a često ste navodili Savjetodavni odbor Vijeća Europe. Što će biti ako se zakoni ne primenjuju onako kako su napisani i donošeni i ono čemu smo pristupili u ovim konvencijama. u političkom smislu HDZ i SDSS bili na jednoj strani i HSP, a SDP je u Vukovaru bio na drugoj strani. Da li je ta strana bila ispravna to je sad stvar političkih prijepora na lokalnoj razini. Međutim, to je svakako kontra argument onima koji sada odjednom problematiziraju direktnu primjenu zakona. Dakle, ne može bit da su rane veće 2014. nego 2009. Ne može bit ili Što se tiče vašeg pitanja o ovim višim razinama, ovakva je situacija. Zakon o uporabi jezika i pisma je napisan 2000. godine i u izvornom obliku se primjenjivao u općinama i gradovima gdje je pripadnika manjine bilo preko 50%. Dakle, gdje su pripadnici manjine bili većina i nije propisao mehanizme za sankcioniranje nedonošenja određenih stvari jer se samo po sebi podrazumijevalo ako je manjina u većini da će to samo odlučit hoće li donijeti. Ako i ne donese, a šta bi država reagirala kada manjina sama to ne želi. Onda se 2002. godine smanjio taj prag na 33% i sada smo došli do gradova gdje manjina i stvarno čini manjinu, pa ne može sama primijeniti te odredbe. I zbog toga je ovaj zakon, nije imao te mehanizme, zato što je u startu donesen za slučaj di je preko 50%, a negdje preko 33%. Prema tome, obzirom da nisu propisane sankcije bilo onako fakultativno provođenje to moram reći, jer i u mnogim jedinicama lokalne samouprave gdje vaša stranka ima apsolutnu vlast također statut nije promijenjen i odredbe se ne primjenjuju što lokalni čelnici procjenjuju da to rade iz taktičkih razloga jer im tako više odgovara što opet može biti argument kontra striktnom provođenju zakona negdje drugdje. A sada molim da prijedlog zaključka obrazlože kolege Josip Salapić i Davorin Mlakar. Davorin Mlakar prvi. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Nešto je bilo riječi u uvodnom obraćanju ministra iz iz onih savjetodavnih odbora, nešto smo polovili i ono što se tiče zaključka koje su grupa zastupnika uputila za raspravu u Hrvatskom saboru moram ponoviti zbog javnosti 17. rujna 2013. godine. Evo hvala Bogu tako je dobro išlo da već danas raspravljamo o tom zaključku. Uzet ću si pravo, vezano je uz istu temu, ukoriti ministra. Čini mi se da on u svojim obrazloženjima i uputama koje daje zastupnicima nije dobro razumio što znači službena uporaba jezika i pisma pozivajući se na Ustavni zakon, pa na Zakon o službenoj uporabi jezika i pisma, pa je svojom uputom čini mi se i kolegu Crnogorca zaveo. Članak 12. Ustava Republike Hrvatske kaže: "U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo. U pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se uporabu može uvesti i drugi jezik, te ćirilično ili koje drugo pismo pod uvjetima propisanim zakonom." To je iz Ustava, pa onda nema potrebe dalje razrađivati. Mislim da je norma svima dovoljno jasna. Mi smo došli raspravljati o zaključku grupe zastupnika koji je nosio naziv o problematici postavljanja dvojezičnih natpisa u gradu Vukovaru i primjeni Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Zaključak koji je grupa zastupnika 2013. godine predložila odnosio se na sljedeće: "Da se obveže Vlada RH da poduzme sve zakonom predviđene mjere za dosljednu primjenu članka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina." I pod dva, da se odgodi primjena prava iz članka 7. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina a vezano za postavljanje dvojezičnih natpisa na javne ustanove i institucije u gradu Vukovaru do sljedećeg redovitog popisa stanovništva. Taj popis stanovništva izazvao je sporenje oko toga koji broj pripadnika nacionalne manjine postoji u određenoj jedinici. I nakon ispunjenja tog kriterija koja prava prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina oni imaju. Iz današnje rasprave o tri dokumenta mi ćemo sada govoriti kao predlagatelji samo o ovom zaključku. Naravno kad ste ga držali u dnevnom redu dvije godine, da je danas besmisleno o tome razgovarati na ovaj način kako je bilo predloženo, jer se u međuvremenu previše toga dogodilo. Ono što je ostalo, ostao je problem, a ostalo je i nešto što se krije iza naziva zakona koje je Vlada predložila Parlamentu. Niti u jednom od dva zakonska teksta koja ste predložili, rekli ste, odlučili ste se ipak povući ideju o hitnom postupku pa idemo u dva čitanja. Ne govori se o stvarnoj namjeri Vlade. Vi ne želite mijenjati Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Vi ne želite mijenjati Zakon o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina. Vi se želite obračunati kao Vlada s rezultatima izbora samo i jedino u gradu Vukovaru. I ovaj zakon se odnosi i u vašim svim obrazloženjima, ilustracijama što se događalo, kada, koje Gradsko vijeće, koja je ekipa bila na vlasti sve uvijek upućuje samo na grad Vukovar. Ja ovaj zakon onda ni ne mogu iščitavati recimo za grad Samobor. Ne vidim nikakve veze. Onda bi bilo logičnije da smo išli drugim putem pa vidjeli ono o čemu se govorilo da je Vukovar svojom prošlošću zaslužio biti grad posebnog pijeteta pa da se onda o tome donio poseban zakon, a ne na ovaj način raspravljati kao što ste vi predložili Saboru. Iz zaključka koje smo predlagali da je bio raspravljen na vrijeme, da smo mogli razgovarati o toj temi na vrijeme vjerujem da bi izbjegli sve ovo što nam se u posljednje dvije godine dogodilo. Cijelo ovo neriješeno pitanje odnosa i političkih i ljudskih odnosa onih stanovnika grada Vukovara kojih se to tiče i vjerojatno smo uz malo dobre volje mogli doći do puno boljih rješenja nego što ih danas predlažete i nego što ih imamo. Rekao sam, nije mi vrijeme dozvoljavalo, zašto nudite protuustavna rješenja, vrlo rado ću objasniti. ovim zakonima s najavom da za njih je potrebna dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru. Mislim da ste danas uvodno rekli da se i vi kao ministar s time slažete, mi tvrdimo suprotno. Niti za Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, niti za Zakon o službenoj uporabi jezika i pisma nije potrebna dvotrećinska većina zastupnika Hrvatskog sabora. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolega Mlakar, to ćete govoriti u ime kluba, a sad obrazložite prijedlog koji ste predložili. Obrazlažem prijedlog našeg zaključka koji je hvala Bogu … /Upadica Zgrebec: Ali vi niste govorili…/… Pa gledajte 2 godine ste čekali da dođemo u dnevni red sad mi ne dajete ni pravo da kažem kakve to jedne s drugim veze ima, a ministar je htio čuti i zašto su njihova rješenja protuustavna. Skratit ću da vam bude potpuno jasno. Ovo što je traženo u ovom zaključku je danas kriva realizacija u dva zakona koje Vlada nudi Saboru na usvajanje. Ovo je bila tema što je bio predmet zaključka iz 2013. godine. Vlada umjesto da je prihvatila razgovor o ovoj temi, argumentirano iznošenje stajališta svih klubova na vrijeme i onda došla do nekakvog zakonskog teksta u dogovoru sa čelništvom Parlamenta čekala je 2 godine i sada smo to utrpali u zajedničku točku o kojoj se raspravlja objedinjenom raspravom u Hrvatskom parlamentu. Željeli biste da ja apotekarski precizno kažem kada govorim o kojoj temi. Govorim o prijedlogu zaključka koji je čekao 2 godine. To samo po sebi je dovoljan razlog i kritika Parlamentu da jedan zaključak koji zahtijeva možda poludnevnu raspravu s obzirom na temu čeka 2 godine da uđe u dnevni red. I nažalost, uvjereni smo kao i sa prometnom povezanošću Dubrovačko-neretvanske županije da ni danas ne bi bio u dnevnom redu taj zaključak da Vlada konačno nije došla obračunati sa legalno izabranim Gradskim vijećem grada Vukovara jer joj njegov sastav očito ne odgovara. Zašto Vlada nudi protuustavna rješenja umjesto da riješi problem? Zato što svojim zakonom prenosi na svog povjerenika više ovlasti nego što ih sama ima. To je pravno nedopustivo. Ne može Vlada dati ovlast svojem svojem povjereniku koji zamjenjuje Gradsko vijeće jer ga želite raspustiti jer vam nije po volji, ne može Vlada povjereniku dati vlast koju ona sama nema niti joj ta vlast po našim pozitivnim propisima pripada. U tome je gospodine ministre protuustavnost ovoga rješenja. Ali o tome ćemo govoriti kad dođemo u priliku govoriti o ova dva zakona jer ne smijem previše izlaziti iz navedene teme. Gradsko vijeće grada Vukovara po odluci Ustavnog suda dobilo je rok do sredine kolovoza donijeti odgovarajući akt, da li je to statut ili statutarna odluka, kojim će urediti pitanja koja su predmetom bila i našeg zaključka i izmjena zakona koje su na dnevnom redu. Taj rok Gradskom vijeću još nije istekao. Vjerovati je da će Gradsko vijeće u tom, po Ustavnom sudu određenom, roku donijeti promjene ili odluke kojima će urediti pitanje kako mu je to odredio Ustavni sud. Istovremeno Vlada je pozvana da u saborsku proceduru uputi prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina i barem tom odlukom koju ste vi naravno ekstenzivno shvatili nitijedan drugi zakon niste trebali predlagati ali ste u tom zakonu trebali naći rješenja, ponovit ću, jer je izuzetno važno i jer se nalazi i u odluci koju ste citirali onako kako vam trenutno odgovara prema odluci Ustavnoga suda uzimajući u obzir odredbe članka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Danas smo na raspravi nakon 2 godine zaključka koji je postao zbog svega što sam već rekao bespredmetnim suočeni s dva zakonska teksta koji ne rješavaju nitijedan od problema koji postoji u gradu Vukovaru. Oni samo pokazuju i to kao što volite reći transparentno, vrlo transparentno volju Vlade da smijeni jedino Gradsko vijeće Grada Vukovara jer nema onu političku obojenost koju bi Vlada tamo željela. Vlada je tamo izgubila gradonačelnika na drugi način, izgubila je vijeće na redovnim lokalnim izborima i očito se ne može nositi s tom činjenicom. Pa umjesto da nađe načina kako urediti život u Vukovaru na zadovoljstvo svih njegovih građana vi raspuštate vijeće. Na silu provodite propise koje ovako ne možete niti urediti i onda neposrednom primjenom zakona vi ćete urediti bez da vam to pravo pravo na lokalnu samoupravu opće dopušta, vi ćete na svoj način i po svojem dizajnu urediti prava u Gradu Vukovaru. Bojim se da nakon dvije godine čekanja našeg zaključka i rasprave o ovim zakonima koji će danas biti na dnevnom redu nismo bliže nego smo puno dalje od rješenja problema. Mi ćemo ponovno suočavati se sa problemom u Gradu Vukovaru jer smo kao država kreirali nemoguće uvjete za ostvarenje prava svih njegovih građana. Ne govorim niti u čijem interesu osim u interesu građana Grada Vukovara jer ste za njega pisali zakon. Niste ga pisali za ostalih 555 jedinica lokalne lokalne samouprave. Samo i isključivo imali ste u vidu Grad Vukovar a mislim da ste pričali ste o stativama i mislim ministre da je bolje da se bavite nogometnom nego ovim poslom. Potpuno ste promašili metu. Kolega Josip Salapić. Hvala lijepo potpredsjednice Sabora, gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Ja imam zadatak da obrazložim naš prijedlog, a to je prijedlog zaključka o problematici postavljanja dvojezičnih natpisa u Gradu Vukovaru i primjeni Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Odluka Ustavnog suda RH i dakle zakonska obveza da dođe do izmjena predloženih zakona, da dođe po pokušaja pronalaženja pravilnih mehanizama za rješavanje problema koji su nastali prvenstveno u Gradu Vukovaru smatram da ovaj zaključak i predmetna odluka Ustavnog suda nemaju ama baš nikakve veze jedno s drugim. Zaključak je gospodine ministre predan 18.rujna 2013.godine, tada je tim zaključkom i klub HDSSB-a na 7 zastupnika htjelo spriječiti tenzije koje su nastale nepotrebne u Gradu Vukovaru, mogućnost da nastanu veći međunacionalni sukobi a sve to u kontekstu i tadašnjeg obilježavanja Dana stradanja Grada Vukovara i svih onih problema koji su nastali tada. Dakle, naša namjera potpisivanja ovoga prijedloga zaključka koji je po Poslovniku Hrvatskog sabora ima veze sa događanjima 2013.godine, a nikakve veze sa odlukom Ustavnog suda RH i sa onim onim mišljenjem koje je Ustavni sud dao što bi bilo i što je obveza zakonska poduzeti da se novonastala situacija riješi. Pa mi onda dozvolite s obzirom da je ovo spojeno da danas 2 godine poslije govoriti o hitnoj raspravi, o problemu da može doći do problematike u funkcioniranju Grada Vukovara i do nastavka međunacionalnih sukoba, to danas 2015. godine nema potrebe govoriti jer hvala Bogu da do takvih sukoba nije došlo ali ono što je najvažnije kolegice i kolege hoće li ovo što mi danas govorimo i danas u sabornici izazvati neka nerazumijevanja to dajemo na procjenu onima koji su procijenili da treba zajedno raspravljati o ovome. Hoće li nas netko krivo razumjeti kad govorimo o pravima nacionalnih manjina u RH to isto ostavljamo na procjenu onima koji su ovo dozvolili da se danas raspravlja o dvije točke koje apsolutno nisu povezane ničim jedna s drugom. Ako je već došlo do potrebe da se ignorira naš zahtjev 2013.godine onda je ovo trebalo ostaviti tamo gdje inače stoji kada se ne poštivaju prijedlozi oporbe. A s obzirom da ste ovo spojili, ako ćemo do kraja gledati ono što nas danas čeka u raspravi onda odluku Ustavnog suda RH treba gledati u cjelini i tumačiti tako da se razumije što je stvarni problem nastanka ovih ovih prijedloga zakona, a što je bila i namjera Ustavnog suda RH ali i naša namjera kada smo predložili ovaj prijedlog zaključaka. Već je kolega Mlakar spomenuo dakle obvezu koju je dao Ustavni sud glede Gradskog vijeća Grada Vukovara ali isto tako se osvrnuo na i obvezu Vlade Republike Hrvatske koja je

odnosi se smo na Grad Vukovar nego i na ostale jedinice lokalne samouprave, ali to ćemo raspravljati u temi kada dođe za to. Ja mislim da u kontekstu razumijevanja i našeg prijedloga zaključaka potrebno i do kraja iščitati odluku Ustavnoga suda a ona u svom zadnjem dijelu govori da Ustavni sud na kraju ističe da nije sudionik političkih rasprava niti arbitar u rješavanju političkih sporova koji nastaju u hrvatskom društvu. Za rješavanje nastalih problema ne postoji drugo sredstvo osim svestranog političkog dijaloga vođenog u dobroj vjeri ma kako neugodan taj dijalog ponekad mogao biti. Upotrebom prisilnih sredstava kao krajnjom državnom mjerom represivne naravni nije prihvatljivo osim u očitim stanjima krajnje nužde. Dakle to je jedna od zadnjih stavaka odluke Ustavnoga sada. Pa ako ćemo se vratiti na problem Grada Vukovara, a danas mi je dozvoljeno isključivo o tome govoriti, jer se naš prijedlog odnosio isključivo za Grad Vukovar i Ustavni sud u svojoj odluci kada daje gospodine ministre nalog da Gradsko vijeće Vukovara postupi po odluci, ali i Vlada Republike Hrvatske isto tako govori da istodobno treba uvažavati potrebe većinskog hrvatskog naroda koji izviru iz još uvijek živih posljedica velikosrpske agresije početkom devedesetih godina 20.stoljeća te potrebu pravednog i pravnog

kako Ustavni sud kaže taj dijalog ponekad može biti neugodan jer on stvarno je bio neugodan 2013.godine jer smo mi u onoj koloni kada smo išli prema Ovčari mogli vidjeti i čuti sve i svašta, a sve je razlog načina na koji je tada ministarstvo i Vlada svojim odlukama postupilo, a to je da se preko noći stavljaju dvojezične table sa dvojezičnim natpisima, što sa ove govornice kada govorim ja sam zadnji zastupnik koji bi išao tome da se ne poštuje pravo hrvatskih državljana bilo koje nacionalnosti. Dakle 2013.godina sa 2015.nije usporediva, a onaj problem koji je nastao u Vukovaru nema veze sa ničijom namjerom da obezvređuje prava nacionalnih manjina niti zakon niti članak8.zakona, niti okvirnu konvenciju koju ste spomenuli. Ali sam Ustavni sud ali i vi danas u svojim raspravama govorite da je Ustavni sud nas poziva da trebamo poštivati i volju hrvatskoga naroda uzimajući u obzir i sve zakone i međunarodne ugovore, ali uzimajući u obzir da nitko ne može procijeniti koliko mogu trajati rane Domovinskog rada i koliko mogu trajati rane pojedinih gradova, pojedinih gradskih četvrti u gradu Vukovaru, pojedinih ulica, pojedinih obitelji i onih koji su izgubili svoje najmilije. I da to ne ispadne svaki puta kada neka stranka koja ne pripada nacionalnoj manjini nešto ovdje govori za saborskom govornicom pa onda se svi dižu na noge da mi želimo povrijediti nečija prava to je apsolutno netočno i nikada to kao zastupnik Hrvatskog sabora, niti osobno, a niti moj klub neće prihvatiti. Naša je bila dužnost da pravnim mehanizmima, zakonom zaključcima Hrvatskog sabora otvaranjem dijaloga ovdje u Parlamentu Hrvatske koji je donio zakone na koje se vi svi pozivate progovorimo o tome. Isto tako nitko nije mogao zaustaviti niti spriječiti ako je Vlada imala dobru volju, a to je da u bilo kojem trenutku ako postoji bojazan da je kod popisa stanovništva došlo u pojedinim jedinicama lokalne samouprave, a tako i u gradu Vukovaru do nekih do nekih nelogičnosti oko popisa i da … sigurni da je to u potpunosti tako kako je poslije popisa prošlo, mi uvijek možemo donijeti odluku kao Parlamenta ali Vlada RH da u pojedinim dijelovima Hrvatske tražimo ponovni popis stanovništva, a taj ponovni popis stanovništva nitko ne može reći da je protuustavan niti nije u skladu sa međunarodnim ugovorima, konvencijama i sporazumima koje je potpisala RH. A znate zašto? zato što postoje određeni dokazi da je upravo u gradu Vukovaru došlo do određenih nelogičnosti oko popisa stanovništva. I to ako ne bude učinila ova Vlada morat će učiniti neka druga. Ako naša stranka bude dobila priliku biti dio buduće Vlade to će biti jedan od osnovnih uvjeta da se kod ovakvih situacija kada mi u Hrvatskom saboru ne smijemo govoriti slobodno, ne smijemo progovoriti o problemima koje smo dobili kao zastupnici da postoje nelogičnosti kada je u pitanju popis stanovništva, kada je u pitanju korištenje određenih prava i financijskih prava, kada je u pitanju funkcioniranje RH u cijelom svom opsegu, ako to nama netko zabranjuje kao zastupnicima Hrvatskog sabora onda taj isto krši prava, a to su kršenja prava većinskoga naroda. Ponovit ću, Ustav RH koji apsolutno jamči sva prava svim nacionalnim manjinama, imamo i međunarodne ugovore, imamo Okvirnu konvenciju, imamo Deklaraciju o Domovinskom ratu, ni u jednom trenutku nitko neće niti ih smije spriječiti u to da svaki hrvatski državljanin bilo koje nacionalne manjine slobodno funkcionira u ovoj zemlji. Ali isto tako iskorištavajući to pravo u onom opsegu kada u određenim trenucima ono zadire u pravo većinskoga naroda i ako si mi za dozvolu damo da procjenjujemo koliko može trajati teret rana Domovinskog rata u gradu Vukovaru onda smo mi u krivu. I onda i ovaj prijedlog zakona gospodine ministre s kojim se mi u ovom prvom čitanju nećemo složiti jer smatramo da postoje drugi mehanizmi da se to riješi, mi si to nećemo dozvoliti, taj luksuz si nećemo dozvoliti koliko god tko smatrao da mi nismo u pravu kada u Hrvatskom saboru progovaramo o ovim problemima. 52 zastupnika koji su potpisala ovaj zaključak imaju puni izborni legitimitet jer smo izabrani kao zastupnici u Hrvatskome saboru i to po puno težim pravilima i sa puno većim postotkom glasova na temelju kojih je izabran neki od zastupnika nacionalne manjine. I isto ne omalovažavamo to pravo jer smatramo da je to pravo dala Hrvatska preuzimajući svoje međunarodne obveze. Ako ćemo pošteno gledati netko može postati zastupnik sa 13 tisuća glasova koje mu treba, a netko postati sa 2, 3, 4 ili manje od toga onda budimo pošteni prema sebi samima, gledajmo na raspravu na dijalog koji nekad može biti i neugodan za razmatrati kao prvi korak k boljem suživotu i razumijevanja svih onih koji su teško patili u Domovinskom ratu. Ponavljam, potpisi koje je skupi Stožer za obranu hrvatskoga Vukovara nisu za obezvređivanje, niti potpisi nas zastupnika koji smo potpisali ovu inicijativu nisu za obezvređivanje, dijalog koji će se voditi u Saboru može doći do prihvaćanja ovog zaključka ili ne, može doći do prihvaćanja zakona ili ne, ali u svakom slučaju ako mi dozvoljavamo svakome da kaže što hoće i misli u ovom Parlamentu onda dozvolite nama koji ne mislimo ponekad isto, ne slažemo se s ovim prijedlogom zakona, ne slažemo se sa time da dvije godine čekamo da progovorimo o problemima o gradu Vukovaru i bojimo se da i ovaj prijedlog zakona neće donijeti dobro tim jedinicama lokalne samouprave, a najmanje Vukovarcima koji su najviše pretrpili za slobodu ove zemlje. Pa stoga gospodine ministre u dobroj vjeri i u namjeri pronađimo mehanizme i rješenja koji neće biti takvi da se ne prihvaća volja građana hrvatskih državljana na izborima kada su u pitanju predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave, pronađimo rješenje zakona koji neće raspuštati predstavnička tijela zbog ovoga nego nađimo mehanizme koji će koji će dozvoliti i politički dijalog koji možda neće biti ugodan. Nemojmo se pozivati na 2009.godinu i na prošlost koja neće riješiti budućnost nego se pozivajte bolje na sutra. Mi se ne slažemo sa ovakvim načinom promjene zakona, idemo raspraviti nekakav mehanizam koji će biti možda blaži, koji će dovesti do potpunog uvažavanja odluke Ustavnog suda, ali koji neće ići na to da ćemo mi iščitavati samo dio odluka suda, a onaj dio koji ne odgovara nećemo iščitavati. Ustavni sud je dao jasno naputke Gradskom vijeću Vukovara, Vladi Republike Hrvatske ali isto tako nam je dao i pod određenim uvjetima i preporuku da politički dijalog se treba otvarati, da on ponekad može biti neugodan, može biti ugodan, može se ne tko smatrati uvrijeđenim da ovdje kada danas govorimo želimo gaziti nečija prava. Hrvatska je puno rana pretrpjela u ratu da bi je bilo koji hrvatski državljanin, pa ni oni srpske nacionalnosti bili ugroženi danas 2015. godine kada smo mi članica Ali glas Vukovara, glas onih koji žive u tim krajevima, koji su puno toga pretrpjeli kada smo i prihvatili zakone, jedan od njih je i Zakon o aboliciji. Te rane mi ne možemo samo tako procjenjivati koliko će oni trajati, da li godinu dana, 2, 5, 10 ili 20, te rane mogu razumjeti samo oni koji su doživjeli. Pa onda vas sve skupa pozivam na razumni dijalog, na ne podmetanje nekakvih stvari koje nisu u redu, na neprozivanje nas koji govorimo ovdje, gdje štitimo nekakva načela ljudskosti prije svega i razumijevanja onih koji su najviše izgubili u Domovinskom ratu da mi sada želimo kršiti nečija prava. Ako rasprava krene u tom smjeru, krenuti će i naši odgovoriti u tome smjeru gdje ćemo govoriti nešto danas što nikada u ovoj sabornici nismo rekli ali tiču se onih koji koriste prava Republike Hrvatske na način koji baš nije najpošteniji a i ne vodi time da koristi prava svoje nacionalne manjine nego iskorištava dobrobit Republike Hrvatske. Ako krene rasprava u krivom smjeru jer ste 2 godine čekali da mi o ovome danas govorimo, prihvatili smo zajedničku i objedinjenu raspravu, ako krene u krivom smjeru, dobit će odgovor i oni koji su si dozvoliti da ovdje u Hrvatskome saboru brane nama zastupnicima da imamo svoje mišljenje a poštujući mišljenje oni koji ne misle isto tako mi. Ako je ovo dijalog i ako će on biti za budućnost i za boljitak nešto bolje i puno bolje nego što je danas onda dozvolite da svatko slobodno kaže svoje mišljenje u ovom Saboru jer ovaj Parlament predstavlja sve građane Republike Hrvatske pa i oni koji ne misle isto poneka kao pojedina nacionalna manjina u Hrvatskoj. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Sada ćemo prijeći na replike na izlaganje kolege Mlakara, Josip Đakić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Mlakar dobro ste ustvrdili da ne postoje nikakvi razlozi za ovako, prije svega žurni postupak pa onda povlačenje njegovo kao ni pristrano tumačenje. S obzirom da postoji istraživanje u sklopu Pilarovog barometra hrvatskog društva koje je jasno reklo što misli o ćiriličnim tablama u Vukovaru. U tom istraživanju 64,4% ispitanika je reklo da ne želi ćirilične ploče u Vukovaru. 38,3% smatra da Vukovar treba trajno izuzeti od dvojezičnih natpisa a 26,1% drži da s time treba još pričekati. Zašto pričekati? Zašto je traženo da se odgodi primjena ćiriličnog pisma u Vukovaru? Pa jasno, jasno je da za to postoje opravdani razlozi a i Europska komisija kao i svi instituti europski dopuštaju da se u područjima gdje je bila agresija i ta dvojezičnost, tj. ćirilično pismo koje je zapravo simbol agresora zapravo do daljnjega i izuzme. Jednako tako kao što je u danom momentu zakonska odrednica da srpski mladići na tom području služe Hrvatsku vojsku bila odgođena dok nije zapravo i ukinuto redovno služenje vojske. Pa jednako tako možemo tretirati i ovo ćirilično pismo koje apsolutno možemo usporediti sa agresijom koja je izvršena na Republiku Hrvatsku i ono zapravo ima nekakvi znak jednakosti. Hvala lijepa. Poštovani kolega Đakić, ja nisam govorio o simbolici i teško mi je reći da bi bilo koji jezik ili pismo simbolizirao nužno nešto loše. Ali sam govorio o načinu na koji ova Vlada želi riješiti probleme. O tome da nije bio Parlament dovoljno odgovoran da 2 godine stavi na raspravu zaključak grupe zastupnika i da bi sada Božjom milošću i nekakvim dogovorom onih koji o tome odlučuju ušli u dnevni red ali u objedinjenoj raspravi sa dva zakona koji svima pokazuju ono što je bila moja teza otpočetka. Nije ovo mišljeno za lokalnu samoupravu, nije ovo mišljeno ni za službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina. Cijeli, cijeli ovaj patent naše Vlade isključivo je ciljan na grad Vukovar. Nema problema drugdje koji bi se našli obuhvaćeni ovim zakonom, ovo je način na koji se Vlada želi obračunati sa legalno izabranim Gradskim vijećem grada Vukovara. Ovo je nasrtanje izvršne vlasti na rezultate izbora provedene, odnosno ostvarene na zadnjim izborima za jedinice lokalne samouprave. U tome je problem. Vladi ne odgovara u ovoj jedinici ovakav sastav i sada zakonom stvar sebi mogućnosti na krivi način da se riješi tako nepoćudnog gradskog vijeća. Ako je ovo praksa sutra možemo očekivati da se to i nekome drugom dogodi.

to je tragedija i slažem se s vama da je ovo obračun sa gradskim vijećem grada Vukovara. Međutim, nažalost, tragedija ove Vlade je da sve što u ovom trenutku radi je predizborna kampanja. ova Vlada zahvaljujući svojim lošim rezultatima u ove 3,5 godine upravo to radi. Isto tako ovih dana smo čitali pismo predsjednika Vlade gospodinu Platiniu vezano za sve ono što se dogodilo u Splitu i onda ja sam uvjeren da će u roku od nekoliko dana, uvjeren sam da su već našli krivca i uvjeren sam da će za nekoliko dana krivac kazat da je to sukob ili nezadovoljstvo Hrvatskog nogometnog saveza. Zamislite šta bi se dogodilo da 60% nezadovoljnih hrvatskih građana s ovom Hrvatskom vladom dođe ispred Vlade i tu radi neke glupe radnje, idiotske kao što je napravljeno u Splitu, na što bi to došlo. Predsjednik UEFA-e je pisao 10.10.2012. godine Hrvatskoj Vladi i zamislite odgovora. Odgovor Hrvatske Vlade je bio da zbog problema sa navijačima i nereda na hrvatskim stadionima da se s tim ne bavi Hrvatska Vlada nego da se bavi Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo znanosti, Hrvatski nogometni savez i predsjednik Vlade je uputio gospodina Platinia da se njima obrati. Čiji je on predsjednik Vlade? Sve ovo vodi, nažalost nema ovo veze ni sa ćirilicom, ni sa latinicom, ovo je samo jedna predizborna kampanja. Vlada ne može govorit o rezultatima onoga svega što su napravili u Hrvatskoj, plan 21… **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa kolega. Vrijeme. Ali ovo nije imalo nikakve veze sa izlaganjem kolege Mlakara.

Davorin Mlakar, odgovor na repliku, radi fonograma. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Radi fonograma, kolega Kulušić evo vidite da se i na nogomet može proširiti i ministar uprave voli nogometne teme. Ali vidim da je predsjednik Vlade sad pisao na drugi način, da su svi uz našu repku pa da ćemo mi nastojati popraviti sve ono loše što se dogodilo. Vi ste Vi ste govorili u prilog onoj tezi, kod nas se od danas do sutra donose zakoni, kod nas se od danas do sutra reagira na bilo javnosti i čini mi se da jedino što ova Vlada mada ne zna reagirati ima dobar sluh. Tako je krenula s prijedlozima o preferencijskim glasovima kad je čula da javnost misli da bi to bilo dobro rješenje za izborni zakon i tako sluhistički, ne baš uvijek najbolje kao što kaže kolega Borić ili najčešće loše pokušava riješiti probleme. Sad smo svjedoci da članovi Vlade se zalažu da prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman dobije zračnu luku, da dobije trgove, spomenike i u gradu Zagrebu i to možemo taj preokret u njihovim glavama od onog čega se sjećam od prije dvije godine, jedino pozdraviti. Kada bi to bilo iskreno i kada bi se to dogodilo kao jedan obrat u njihovom razmišljanju utemeljen na stvarnom vjerovanju u ono što oni čine. Bojim se kao što ste i rekli, kampanja je počela za izbore koje ne znamo kad će biti jer nam to Vlada ne želi reći, ali sva ova kampanja i sav ovaj trud bit će uzalud. Hvala lijepo. Pa uvaženi kolega Mlakar, referiram se na onaj vaš dio gdje ste govorili da Vlada nije htjela prihvatiti poziv na razgovor itd. Ona nije htjela jednostavno zato jer vjerojatno joj to tada nije politički bilo uputno, ali vjerojatno u ovom vremenu evo već punih 6 mjeseci valjda sada je. Sjetimo se one čuvene mi ili oni. I onda je krenulo, sukobi svih koji se sukobiti mogu, od fašista i antifašista, sjever-jug, Hajduk-Dinamo, sada Hrvati-Srbi ili Hrvati-nacionalne manjine. Imam nekad osjećaj da su u stanju posvaditi dva cvijeta u tvrtku, jednostavno ako im je to politički uputno. A zašto to govorim? Članak 84. mijenjamo, a što piše u članku 84. u glavi koja govori raspuštanje predstavničkog tijela i zaštita prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Zaštita prava. Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnost za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo: 1. Ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske, a onda ide još pet ostalih razloga vezano uz određene odluke. I u svih ovih 6 razloga kada Vlada postavi povjerenika on nema nikakve ovlasti. Sada uvodimo 7. razlog zašto će Vlada raspustiti predstavničko tijelo i taj razlog postaje važniji od onog prvog, ako kažem donosi odluke ili akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske. Gdje smo mi to zašli? nam je to manje važno u odnosu na ovo što se danas predlaže vezano uz nacionalne manjine. O tome ministar nažalost nije rekao ništa. I dalje ide u onom stilu pata i mata koji jednostavno ne znaju riješit problem. Očito da je bolje da propadne selo nego da nestanu običaji. Vole običaje i to rade, ali ovo pretpostaviti ovoj prvoj točki jednostavno svakom razumnom, meni to jednostavno ne ide u glavu i nije mi normalno. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Davorin Mlakar. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Borić, nažalost, na sreću dobro ste primijetili nažalost uzeli ste mi jedan od bitnih argumenata u kritikama ovog zakona. Do sada zakon poznaje 6 razloga zbog kojih se može raspustiti općinsko ili gradsko vijeće. Jedan od njih je ako gradsko vijeće donese odluku protiv suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske a na 7.mjestu sada novo uvedeni razlog je ako se ne riješi pitanje službene uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina u toj jedinici. Tada Vlada imenuje povjerenika koji u svom mandatu može donijeti ili mora donijeti odluku o službeno uporabi jezika i pisma, da se ne bi riskiralo vjerojatno da idući saziv gradskog vijeća ponovo ne donese odluku koja odgovara našoj Vladi. Ali ako donesu odluku o odcjepljenju od Republike Hrvatske tu povjerenik ne može donijeti drugačiju odluku. To vam je dokaz koja je to kreacija u ovom zakonu i koja je to ingeniozna ideja da povjerenik Vlade dobije ovlasti koje nema ni Vlada, uzme pravo na lokalnu samoupravu koju smo priznali jedinicama lokalne samouprave. Ovdje se pozivamo na Europsku povelju o lokalnoj samoupravi kad nam to odgovara. Slušali smo tu neka savjetodavna tijela što su nam sve govorila što nije obvezujuće. Ali ono što je obvezujuće mi sada preko Vlade raspuštamo predstavnička tijela koja su građani na legalnim provedenim izborima izabrali, stavljamo im povjerenika i od svih razloga za raspuštanje on može donijeti samo odluku o uporabi jezika i pisma. Što bi rekla i naša kolegica pametnome dovoljno. Sad slijede replike na izlaganje poštovanog Josipa Salapića. Prvu će iznijeti Boro Grubišić. evo već skoro dvije godine stoji prijedlog ovog našeg zaključka koji su potpisali saborski zastupnici svi odreda naravno iz našeg kluba HDSSB-a. No, o tome se nije raspravljalo. I evo sad odlukom Ustavnog suda od prije godinu dana ulazimo u zeitnot i ova Vlada zapravo je izgleda to i čekala namjerno i time zapravo produbljava dalji jaz na ideološkoj podjeli i ostalim podjelama hrvatskog naroda i svih drugih građana Hrvatske. Ovdje se radi da se posvade što kažu dva oka u glavi kako reče kolega Borić na drugačiji način, ali zaista umijeće je ove Vlade da posvadi narod na po načelu koji je, trajno stoji iza poput odluke i o referendumima itd. Dakle, mi ili oni. To je definicija po kojoj Vlada gospodina Milanovića uporno dijeli hrvatski narod na one koji su za njega i za one neke druge. Tko smo mi, tko oni to je već druga stvar. Ali ima nešto što sam konkretno htio vam ne prigovoriti, nego reći da ima zastupnika nacionalnih manjina koji su izglasani ne sa nekoliko tisuća, nego par stotina samo glasova. Dakle, ne obezvređujem pravo nacionalnih manjina i njihovih 8 mjesta u Hrvatskom saboru, nego ih ima koji su izabrani samo sa 300 do 500 glasova. Vi ste rekli nekoliko tisuća. Ima ih 300 do 500 glasova. Još nešto sam htio reći. Kada govorimo o pravu na javno, službeno itd. jeziku i pismu ja sam uvjeren, a imam dosta i godina reći da je pravo na upotrebu manjinskog jezika i pisma puno veće u Republici Hrvatskoj od njenog nastanka negoli u bivšoj državi u kojoj je vladala znamo srpska hegemonija. Dakle i u Vukovaru i u cijeloj Hrvatskoj sasvim sigurno je da je upotreba jezika i pisma manjine naročito srpske pravo je veće negoli u Jugoslaviji. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Josip Salapić. Hvala potpredsjedniče. Kolega Grubišić, ako dvije godine prođe od jednog prijedloga zaključka i ako se tada želi tim prijedlogom smiriti situacija koja je bila prisutna u Vukovaru, brojni razgovori sa hrvatskim braniteljima, pokušaj smirivanja situacije dvije godine poslije što god kažete ispada da vrijeđate neku nacionalnu manjinu ili ljude na koje se odnosi ovaj naš zaključak. Mi smo predložili zaključkom da problematiku ovoga zakona i popisa stanovništva odgodimo do sljedećeg redovitog popisa kada bi se zaista utvrdilo, kad se sve tenzije smire, strasti, razno razni pokušaji korištenja dvostrukih prava od strane pojedinih nacionalnih manjina mislim da bismo imali puno čistiju situaciju. Danas što god kažete ako to netko smatra da ste povrijedili nečije ustavno pravo onda smatrate nacionalist ste, ne mislite, ne želite prihvaćati međunarodne ugovore, zakone i Mislim da je naša namjera našeg kluba je bila potpuno suprotna, a to je da smirimo tenzije i da se Hrvatski sabor kao Parlament i predstavnik svih građana Republike Hrvatske uključi u ovu raspravu i problematiku. Ustavni sud u svojoj odluci osim što daje obvezne upute poziva i na dijalog i sam govori da taj dijalog ponekad je neugodan, ali ako služi dobrobiti i ako služi interesima Hrvatske on je onda potreban. Ja smatram da mi ovim prijedlogom zakona ako ga usvojimo u ovom obliku nećemo ništa napraviti samo ćemo izazvati nove tenzije. Bolje da se sjedne, traži konsenzus oko toga kako ćemo poštivati odluku suda, do kraja ispoštivati zakon i kako ćemo zaista utvrditi koliki je taj omjer po popisu stanovništva koji bi Vlada trebala ponovno provesti. **Crnogorac, Dragan (SDSS)** Kada se ljudi koji se dosta često pozivaju da su legalisti u stvari govore neistine, a mislite da će s tim zavarat druge a kada ih se za to tuži onda se sakrivaju iza svog imuniteta. Pa ako su toliko istiniti i legalisti zašto jednostavno ne kažu mi smo to što jesmo i to smo, to priznajemo, ne treba meni imunitet. Međutim, mi nikad nismo rekli da nemamo pijeteta prema žrtvama, dakle koje su u Vukovaru, dakle Hrvatima koji su stradali. Ali isto tako podsjećam još jednom, dakle oni koji nam to stavljaju kao neki otegotnu okolnost ne govore o drugim žrtvama, o srpskim a znaju da je bilo tih žrtava pa čak i u Osijeku. I abolicija o kojoj se priča. Ja ću vas podsjetiti na slučaj pred Europskim sudom za ljudska prava, slučaj Magoč za Osijek. E tu ste ako ste legalisti pozabavite se s tim. A što se tiče rezultata popisa stanovništva čudi me da kao legalisti niste pročitali izveštaj o obavljenim poslovima i sredstvima utrošenim za popis stanovništva. Ja nemam vremena da vam čitam čitav izveštaj. Samo ću ovako pročitati. "Unatoč kasnom početku obrata važno je napomenuti da je Državni zavod za statistiku konačne rezultate popisa 2011. objavio sa rokovima UN-a i EUROSTATA, te da zakašnjeli početak obrade ni na koji način nije utjecao na međunarodne obaveze Republike Hrvatske. Dakle, jasno vam je, ja ovo nisam, dakle ja interpretirao, nego sam pročitao, dakle ako ovaj dokument o kojem ste i vi glasali nije kako treba onda naše obaveze koje smo imali prema UN-u i EUROSTAT-u nismo izvršili na onaj način na koji bi trebalo da se izvrše. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Josip Salapić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Crnogorac pa evo dobro da sam dobio priliku da s vama razgovaram uopće jer od prije nekoliko mjeseci vi kao zastupnik i moj kolega susjed u klupi ne znate reći ni dobar dan, a razlog tome je zato što je jedan kolega iz moga kluba govorio nešto što vama ne odgovara. Pa ja ću se pozvati na odluku Ustavnoga suda i na jedno mišljenje da je dijalog u Saboru potreban mada on nekad bio i neugodan. Dakle, meni je neugodno pored vas sjediti jer ne znate reći ni dobar dan, prvo to. A drugo, što se tiče moga pravničkog znanja i legalizma ja u svojoj raspravi nisam rekao nitijedan prijedlog koji je protuzakonit i protuustavan jer svaka Vlada, pa i ova Hrvatska vlada, ima pravo ako postoje određene samo naznake sumnji tražiti odlukom ponovno provjeru popisa stanovništva. To nije ništa što je protuzakonito i protuustavno niti da vrijeđa bilo čija prava. A osobno se zalažem da sve ono što se događalo u raznoraznim periodima Domovinskog rata, oružanih sukoba i agresije na RH od strane velikosrpske vojske se do kraja istraži. Pa i do kraja da poštujemo prava onih koji se nisu ogriješili o hrvatske zakone i koji danas slobodno bez ikakvih prepreka mogu biti zastupnici u Hrvatskom saboru, sjediti skupa s nama kao naše kolege i razgovarati i ponašati se na način kako se vi ponašate. Ali ja sam legalista i ja vaš saborski mandat i vaše pravo kao nacionalne manjine, hrvatskog državljanina srpske poštujem. Niti u jednom svom nastupu kao vaš kolega nisam povrijedio vaše pravo niti ću to ikada učiniti. Ali isto tako neću dozvoliti niti vama niti ikome da vrijeđa moj intelekt ali niti ni vrijednosti Hrvatske države, Ustava i zakona za koji smo se mi ovdje borili. Pa već kad ste se javili meni za repliku onda ste do kraja trebali slušati što sam rekao i što sam govorio 2013. godine kada je i vaš poštovani kolega i zastupnik gospodin Pupovac prvi puta bio u koloni sjećanja s nama u Vukovaru, što ja poštujem i cijenim. A isto tako je tu zatražio minutu šutnje za sve žrtve Vukovara što sam isto tako poštivao i cijenio, što nadilazi granice moga političkog razumijevanja. Toliko o tome. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika, poštovana Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine Salapiću rekli ste u svom izlaganju da je Ustavni sud dao jasne preporuke što trebaju svi činiti, dakle i grad Vukovar i Hrvatski sabor odnosno Hrvatska vlada. Ne slažem se s tim. Jer da je Ustavni sud dao jasne preporuke onda mi danas ponovno ne bi o svemu ovome raspravljali. Naime, Ustavni sud je imao obvezu na zahtjev Hrvatskoga sabora donijeti odluku je li referendumsko pitanje u skladu s Ustavom ili nije. Ustavni sud je odlučio da nije u skladu sa Ustavom. Međutim, naknadno još u dispozitivu Ustavni sud je među ostalim i napisao da obvezuje Vladu da u roku od jedne godine od dana objave ove odluke u Narodnim novinama, dakle Odluke Ustavnog suda, uputi u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u kojima će urediti prikladan pravni mehanizam za slučajeve kad predstavnička tijela jedinice lokalne uprave i samouprave ne provode obveze iz Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma. Dakle, Ustavni sud čak nije tražio da u roku od jedne godine se donese konačna odluka nego da Vlada uputi u proceduru. Što to znači? Dakle i upućeno je u proceduru a kad će se konačna odluka donijeti? Ne zna se. A ovom sazivu Sabora vjerojatno neće. I s druge strane, dao je uputu Gradskom vijeću grada Vukovara da u roku od 1 godine u Statutu grada izrijekom propiše i uredi za cijelo područje odnosno za pojedini dio ili pojedine dijelove individualna prava, dalje nastavlja, u opsegu koji ne ugrožava samu bit tih prava a istodobno uvažava potrebe većinskog hrvatskog naroda. Pa od Ustavnog suda smo očekivali onda da jasno kaže što zapravo treba napraviti. I problema ne bi bilo da je Ustavni sud to doradio do kraja. I na kraju Ustavni sud kaže da ne donosi političke odluke, a prof. Smerdel evo u jednom intervjuu kaže da Ustavni sud donosi teške političke odluke. Na repliku odgovara poštovani Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjedniče. Uvažena gospođo Kosor slažem se sa vama što se tiče Odluke Ustavnog suda i opsega na koji je ta odluka išla. Bilo bi puno lakše, i nama u Parlamentu i Vladi RH, da je ona bila jasna. Međutim, nije se tada nakon inicijative za referendum prikupljanjem potpisa ni očekivalo da će Ustavni sud dati zeleno svjetlo za prikupljene potpise jer je već sama takva klima stvorena i u javnosti. Ali nekakvi postojeći zakoni koji su bili mi smo se kao pravnici dvoumili o tome kako bi pitanje trebalo izgledati. Ali ono što ću ja reći, što je puno važnije, ne treba se zanemariti niti broj ljudi koji je to potpisao, to je veliki broj građana. Dakle, već s tim postoji problem da veliki broj hrvatskih državljana, građana hrvatskog naroda misli da treba preispitati određena pitanja u Hrvatskoj. To nema veze niti sa jednom politikom niti sa jednom Vladom dosada. Zna se što je naša bila obveza prilikom pristupanja Hrvatske u EU, zna se što je bila obveza prilikom stvaranja države, ulaska u UN, NATO pakta itd. Ali odlukama Ustavnog suda, često dosada ne samo u ovoj, bilo je još odluka u određenim predmetima, koje su bile i mogle se različito tumačiti. Pa mi dolazimo u veliki problem, mi smo sad u cajtnotu sa vremenom, ne slažemo se sa prijedlogom zakona koji je došao. Ako ovakvo rješenje prihvatimo opet ćemo izazvati određeno nerazumijevanje, a možda i nerede tamo u tim dijelovima i jedinicama lokalne samouprave kojih se tiče ovaj zakon. Tako da nažalost nemamo mi mehanizme da pozivamo Ustavni sud u kojem opsegu svoje odluke treba donositi ali s vama se u potpunosti slažem da je ova odluka oko problematike referendumskog pitanja i oko događanja u Vukovaru trebala biti puno jasnija. Bilo bi nam puno lakše, a ovako se i dalje otvara prostor za raznorazne manipulacije političke i slične. Isto tako sumnjam u dobru namjeru Vlade koja je na ovakav način išla riješiti problem, 5 do 12 pa onda da se taj vrući krumpir, situacija u Vukovaru, prebaci na nekoga drugoga. Puno je lakše prebaciti odgovornost na drugoga nego sam snositi posljedice svojih političkih odluka. **Stazić, Nenad (SDP)** Slijedi replika Krešimira Bubala. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Salapiću, naime Ustavni sud razumije životne probleme i duboke individualne, kolektivne traume građana Grada Vukovara koji svoje korijene vuku iz razarajuće velikosrpske agresije na Grad Vukovar poduzete u osvajačkom ratu za hrvatski teritorij. Naime, tu se spominje deklaracija Domovinskog rata donesena u Hrvatskom saboru, Narodne novine broj 102 iz 2000. I iz teških zlodjela prema njegovim stanovnicima. Ustavni sud to razumije, očekujemo da mora to i Vlada razumjeti ali mora i SDSS. Naime, ja ću vas podsjetiti da je prije nekoliko godina SDSS-u je smetala ulica ili šetalište Josipa Kemenjija u Dalju pa su htjeli promijeniti ime a to je čovjek koji je mučki ubijen u policijskoj postaji u Dalju. Bogu hvala pa se to nije dogodilo. Mi itekako moramo biti svjesni činjenice da je na Hrvatsku vršena i agresija ali moramo biti svjesni činjenice da je i u Saboru ali i u Vukovaru potreban dijalog. Prema tome, ovo Vlada mora razumjeti ali isto tako i oni koji zagovaraju nešto drugo. U Vukovaru je potreban popis stanovništva i jasno da HDSSB čvrsto stoji na onome što je potpisao kada smo išli na smirivanje tenzija u Vukovaru ali to mora shvatiti i Vlada u ovom trenutku. Ništa se na silu ne može raditi pa ni raspuštati jedinice lokalne uprave kad se kome to svidi. hvala potpredsjedniče. Kolega Bubalo, vi ste bili župan Osječko-baranjske županije i dobro znate da je u općini Erdut gdje se i nakon Domovinskog rata dugi niz godina koristi pravo srpske nacionalne manjine a to je pravo na dvojezične table i korištenja jezika i slično i nikad nije bilo problema tamo. Znate zašto? Jer su te poslijeratne okolnosti u našoj županiji bile potpuno drugačije u odnosu na problematiku mirne reintegracije zakona kojima se tražilo oprost svima onima koji su sudjelovali u agresiji na RH a isto tako a isto tako uspoređivati Grad Vukovar sa bilo kojim okolnostima i staviti ga u okvir konteksta ovog prijedloga zakona kao da je Vukovar jednak svima drugima a znamo da nije. Sjetimo se Siniše Glavaševića i svega onoga što je doživljavao i pisao o zadnjim danima svojih muka. Koliko će trebati godina da se to zaboravi to ne može nitko znati, ali jedan razuman prijedlog koji je došao od 52 zastupnika Hrvatskog sabora a to je da se odgodi primjena zakona na vrijeme do slijedećeg popisa stanovništva je bila razumna, isto tako dijalog koji smo tražili sa svima bio je razuman, ali ovo nepovjerenje prema dobroj namjeri došlo je do toga da mi 2 godine čekamo da o tome raspravljamo. I ponovit ću ono što sam rekao tu obrazlažući ovaj prijedlog ako ikada dobijemo priliku sudjelovati u Hrvatskoj vladi tražit ćemo da se ponovno popiše stanovništvo u spornim jedinicama lokalne samouprave, da se preispita Zakon o prebivalištu i o tome na koji način prebivalište služi određenim građanima Hrvatske bez obzira o kome se radi i koje je nacionalnosti da koriste prava koja im ne pripadaju. I tražit ćemo da Hrvatska bude zemlja koja će poštivati sva prava, sve nacionalne manjine ali ne na štetu većinskoga hrvatskoga naroda. Dosta smo mi trpili u Domovinskom ratu i ovih godina da šta god kažeš a želiš nekoga zaštiti smatraju te nacionalistom, ksenofobom šta ja znam dalje. Mi ćemo biti građani Hrvatske svi jednaki po svim pravima. **Stazić, Nenad (SDP)** Posljednja replika poštovani Tomislav Klarić. Uvaženi kolega Salapić, u svojem izlaganju rekli ste odnosno iznijeli ste ključnu tezu o ovoj priči o ćirilici u Vukovaru. Nitko ovdje nije protiv prava nacionalnih manjina i mislim da su u Hrvatskoj uređena kao nigdje na svijetu. Ali ste rekli ključnu rečenicu to pravo ne smije zadirat u pravo većinskog naroda, a pravo većinskog naroda i u kolektivnoj svijesti hrvatskog naroda Vukovar će uvijek ostati u promišljanjima o razmišljanjima na onaj način sa onim činjenicama koje su se tamo dogodile. Uvijek će nam pred očima biti ona crna zastava sa mrtvačkom glavom na kojoj na ćirilici piše smrt. Uvijek će nam biti u sjećanju ona kolona, uvijek će nam biti one kosti koje su iskapane na Ovčari. I mislim da čak pripadnici srpskog naroda u Vukovaru ne bi trebali iz tog poštovanja prema toj žrtvi i svemu što se tamo dogodilo inzistirati na tome da se na ovakav način postavljaju dvojezični natpisi. Uvažavajući sve drugo, sva njihova prava ali pravo većinskog naroda u ovom slučaju kad govorimo o ćirilici u Vukovaru ne smije biti povrijeđeno i nitko nije protiv ćirilice ona je povijesno pismo kao i glagoljica, ali u Vukovaru ono ima posebno značenje. I ja osobno nisam nikad da se i jedno ćirilično slovo tamo piše. 97.kada nakon mirne reintegracije ulica koja je bila do prije rata Stjepana Radića na ćirilici je napisana tabla, još je stajala godinu, dvije nakon reintegracije preimenovana u ulicu Puniše Račića čovjeka koji ga je ubio. I to nitko ne može izbrisat, ne samo građanima Vukovara, ne smo njihovoj rodbini nego svima nama i dolje primorju, Istri, otocima, svima je slika tog Vukovara u našim srcima, u našim glavama. Iz poštovanja prema tim žrtvama, prema svemu što se tamo dogodilo sve ove rasprave su bespredmetne. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Odgovor na repliku poštovani Josip Salapić. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega, mi se tu u potpunosti razumijemo jer mi smo sad 2 godine nakon onih tužnih događanja u Vukovaru morali silom odluke predsjedništva Sabora otvoriti tu temu danas, a mislim da smo je trebali puno ranije otvarati. Neće se ništa napraviti s ovim prijedlogom zakona, bit će potpuno gore nego što se očekuje. Do nas su dolazile informacije kad je bio predmetni problem, kada smo mi predali ustvari 2013.godine ovaj zaključak strane hrvatskih državljana srpske nacionalnosti koji žive na području Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara, to su ljudi koji nisu opterećeni nikakvom prošlošću, nego žive u Hrvatskoj, rade, završili su škole ovdje kod nas na našem hrvatskom jeziku, učili su hrvatsku povijest, to su naši prijatelji i susjedi gdje kažu da je njima važno da rade kao i svim ostalim građanima Hrvatske, njihova se djeca slobodno mogu školovati, imaju sve slobode ko i svaki drugi i sami su rekli da problem dvojezičnih tabli, načina na koji je preko noći postavljen nije bio potreban jer mi smo trebali jamčiti sva ona prava koja smo jamčili u granicama državnog proračuna RH i to je obveza koju je hrvatska Vlada i vlada HDZ-a tada i vlada ove većinske koalicije ispunjavala. Jeli bilo potrebe na onakav način provocirati hrvatske branitelje? Jeli bilo potrebe mlatiti branitelje od strane hrvatske policije? Sjetimo se branitelja koji je završio sa pola razbijene glave u bolnici i svih onih tenzija koje su bile na dan obilježavanja u Koloni sjećanja, to je nešto što se moglo izbjeći. I da se naš prijedlog prihvatio tada ne bi bilo ni današnje ove rasprave niti odluke Ustavnog suda, niti potpisa za referendum, niti negativnih tenzija, niti bilo čega. Samo bismo odgodili na 10 godina problem koji bi se riješio novim popisom stanovništva. Puno lakše nego ovo danas otvaranje starih priča, starih rana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

Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na 89.sjednici održanoj dana 6.srpnja 2015.godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Odbor je prijedloge zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. Uvodno je istaknuto da je za donošenje zakona s obzirom na članak 83.stavak 1. Ustava RH potrebna dvotrećinska većina glasova svih zastupnika, te da ne postoji potreba za donošenje zakona po hitnom postupku, a s obzirom na materiju koja se njime uređuje. Nadalje, tijekom rasprave istaknuto je da se izbjegavajući dvotrećinsku većinu za donošenje želi uvesti deregulaciju prava nacionalnih manjina što je kontinuitet nekih političkih stranaka u Hrvatskoj, te bi svaki pokušaj da se zakon koji uređuje jezik i pismo nacionalnih manjina donese većinom drugačijom od dvotrećinske bio suprotan Ustavu RH i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno podržao oba prijedloga zakona a sukladno članku 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora budući da Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav razmatra načelna pitanja zaštite i ostvarivanja Ustavom RH utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, te prava nacionalnih manjina odbor je donio sljedeći zaključak:" Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 858 i zakon iz članka 83.stavka 1. Ustava RH te se donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika". Također odbor je jednoglasno predložio Hrvatskom saboru donijeti sljedeći zaključak, "O Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH i Prijedlog i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi provest će se redovni postupak". Hvala. Zahvaljujem se potpredsjedniče. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH, s Konačnim prijedlogom zakona. Odbor je konačni prijedlog zakona razmatrao kao matično radno tijelo, a rasprava je provedena zajedno s raspravom o Zakona o uporabi jezika o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona. U raspravi je istaknuto da je Zakon o ravnopravnoj službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH Hrvatski sabor donio dvotrećinskom većinom 11.svibnja 2000.godine sukladno odredbi članka 83.stavka 1. Ustava RH koja utvrđuje da se organske zakone kojima se uređuju prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom. Stoga su članovi odbora mišljenja da se sukladno istoj ustavnoj odredbi i ovaj prijedlog zakona treba donijeti dvotrećinskom većinom. Osim Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH dvotrećinskom dvotrećinskom većinom doneseni su i Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, te Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Ostali zakoni koji su u nekim slučajevima i u značajnijoj mjeri razrađivali pojedina prava nacionalnih manjina donosili su se većinom glasova svih zastupnika jezika i pisma nacionalnih manjina u RH Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U raspravi je istaknuto s obzirom na dani rok koji proizlazi iz odluke Ustavnog suda da je predlagatelj imao dovoljno vremena da o predloženim zakonima provede javnu raspravu sukladno kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, propisa i drugih akata, a ne da se ovako važni zakoni donose po hitnom postupku i bez rasprave u kojoj bi sudjelovala zainteresirana javnost. Izraženo je mišljenje da je proteklih godinu dana trebalo kontinuirano raditi na usuglašavanju stavova koji su tijekom posljednjih godina izazivali podjele i nemir u društvu. Kako je rečeno iznimno je važno posebno obzirno pristupiti rješavanju nastalih problema kako bi se izbjegle ponovne podjele i nepovjerenje dijela građana na način na koji se provode ili tumače važeći propisi kojima se uređuju prava nacionalnih manjina. Skrenuta je pozornost i na pojedine dijelove spomenute odluke Ustavnoga suda koji upućuju na to da se pri rješavanju ovih pitanja vodi računa o uvažavanju stvarnog stanja u pojedinim lokalnim sredinama. Kako je naglašeno, cilj predloženih zakonskih izmjena trebao bi biti trajno rješenje problema, a ne njegovo ponovno naglašavanje i otvaranje prostora za nova suprotstavljanja. U tom smislu, izneseni prijedlog da se preispita odredba članka 2. Izmjena i dopuna Zakona o područnoj područnoj i lokalnoj (regionalnoj) samoupravi o raspuštanju predstavničkog tijela općine, grada, županije ako predstavničko tijelo općim aktom ne uredi prava nacionalnih manjina ili ih uredi suprotno posebnim propisima kojima su uređena prava nacionalnih manjina. Mišljenja su da je predložena mjera preoštra s obzirom na to da je riječ o raspuštanju predstavničkog tijela koje su izabrali građani na izborima. Te je predloženo da se razmotri mogućnost da se u spomenutom slučaju tijelo više razine odluči umjesto tijela niže razine koje u zadanom roku ne izvrši potrebno usklađivanje sa važećim zakonskim odredbama što je u pravnim sustavima poznato kao pravo evokacije. U raspravi je također istaknuto da se državni sustav može urediti jedino zakonom i provođenjem zakona. U Republici Hrvatskoj su kako je naglašeno posljednjih 20 godina doneseni brojni zakoni, Sporazumi poput Erdutskog sporazuma, statuti gradova i općina koji su u danom povijesnom trenutku odigrali značajnu ulogu u procesu mirne reintegracije a u čijem su donošenju sudjelovali najvećim dijelom politički akteri koji su i sada u poziciji da odlučuju. Te osim moguće politizacije ovog pitanja ne postoje nikakvi drugi razlozi za odluke suprotne onima za koje su ranije glasovali. Naglašeno je da je važno u predloženim zakonima izrijekom odrediti mjere za neprovođenje zakonskih odredbi kako se njihova provedba ne bi u nedogled odgađala ili se provodila suprotno namjeri zakonodavca. Kada je riječ o ravnopravnoj upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina istaknuto je da 27 jedinica lokalne samouprave je u obvezi propisati statutom ravnopravnu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina. Od toga je 10 jedinica lokalne samouprave u svojim statutima ovu uporabu detaljno propisalo, 11 samo djelomično a 5 to nije učinilo ni na koji način. Kako je istaknuto, riječ je o neprovođenju zakona u većem broju jedinica lokalne samouprave te stoga zakonodavac mora predvidjeti odgovarajuće mjere kako bi razriješio ovakvo stanje i osigurao provedbu zakona. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova, 7 glasova za i 1 suzdržan odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Te je također većinom glasova sa 7 glasova za i 1 suzdržanim odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Hvala. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvo ćemo je provesti po klubovima koji imaju na raspolaganju 20 minuta. Prvi na redu su Hrvatski laburisti i Dragutin Lesar, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine ministre. Dakle razlog za predlaganje i raspravu i usvajanje ova dva prijedloga zakona je odluka Ustavnog suda iz kolovoza prošle godine kada su oni odlučivali o referendumskoj inicijativi i tom prilikom, o toj odluci, Ustavni sud je dao dvije domaće zadaće. Prva domaća zadaća je Gradskom vijeću grada Vukovara da u statutu sukladno zakonom, utvrdi, regulira i propiše uporabu, pravo nacionalnih manjina na uporabu jezika i pisma. Druga domaća zadaća odnosila se na Vladu da u roku od godinu dana Saboru predloži popravak zakona u onom dijelu gdje je uočeno da ne postoje propisi, odnosno odredbe što će se dogoditi ako neka lokalna samouprava ne poštuje taj zakon, dakle koje su mjere na raspolaganju Vladi za provedbu tog zakona. Naravno da je i ta odluka Ustavnog suda i referendumska inicijativa i ovaj Zakon u sjeni sjećanja na problem postavljanja ploča u gradu Vukovaru, dvojezičnih ploča ili ploča na ćirilici i srpskom jeziku u gradu Vukovaru. Podsjećam i moram na to podsjetiti u toku pregovora, pristupanja Hrvatske Europskoj uniji kada smo primali izvješća o pregovorima i završetku, zatvaranju poglavlja 23. i 24. Hrvatskoj svi su s ponosom isticali kako Hrvatska u svojem zakonodavnom okviru, u Ustavu i zakonu i to s ponosom ima dobru regulativu zaštite prava nacionalnih manjina. To je često bilo korišteno kao jedna od točaka primjera gdje ako se ne varam, Europa, druga strana nije postavljala apsolutno nikakva mjerila. Tada nikome u Hrvatskoj pa ni u Hrvatskom saboru ni jedna odredba ovih zakona nije bila sporna jer smo išli prema Europi. Onda smo u Europu ušli i otvorili problem poštivanja dijela zakona na koje smo svi tada bili ponosni. Zakon o pravima nacionalnih manjina je iz 2002. godine, Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina je iz 2000. I u ovom Saboru usvojen je dvotrećinskom većinom. Ako postoji volja, ja bih rekao i politička mudrost u Gradskom vijeću grada Vukovara koji ima vrijeme do sredine kolovoza svojim statutom regulirati sporno pitanje mogu ove izmjene i dopune zakona učiniti onima koji se nikada u Hrvatskoj, nikada, ni na koga neće morati primjenjivati. Znam da ima još nekoliko općina ili gradova koji nisu statutom regulirali to područje ali nakon ovih izmjena i dopunama, vjerojatno njima požurnice slati neće trebati. mislim da je upravo odluka gradskog vijeća i usuglašavanje statuta sa zakonom prelomni trenutak ili točka prema kojoj će se onda ravnati i ovi koji još uvijek to nisu napravili. Dakle Ustavni sud je dao uputu, dakle nije samo naredio morate nego je dao uputu koja otprilike glasi da u statutu to pravo nacionalnih manjina treba urediti vodeći se člankom 6. Zakona o jeziku i pismu nacionalnih manjina, u uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina i u duhu članka 8. Ustavnog zakona o pravu nacionalnih manjina. Ako pažljivo iščitamo članak 6. Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u cjelini, bolji nacrt mogućih statutarnih odredbi koje bi Gradsko vijeće u Vukovaru moglo donijeti nije im se moglo napisati. A u odluci Ustavnog suda o ukidanju članka 22. Statuta Grada Vukovara data je još jedna uputa koja otprilike glasi, dajte molimo vas ponovno pročitajte točke 28 do 30.3 odluke Ustavnog suda o referendumu. Vidite od te točke 28, 29, 30, 31, 32, 33, odluke Ustavnog suda praktički daje uputu i Gradskom vijeću Grada Vukovara ili nama u Saboru gdje su jasno rekli osobna prava nacionalnih manjina koje se odnosi na pravo obraćanja i primanja tijelima državne vlasti i pravnim osobama s javnim ovlastima, govorim skraćeno radi vremena, kao i pravo pripadnika nacionalnih manjina na dobivanje javnih isprava na njihovom jeziku i pismu, nitko ne može ni umanjit, osporiti, odgoditi ili na bilo koji drugi način učiniti neprovedivim. To je točka 30,1 odluke Ustavnog suda. U točci 30,2 Ustavni sud veli što se tiče ostalih prava nacionalnih manjina iz tog istog zakona može se ako je to zakonom predviđeno i statutom regulirano dio njih uredit na način da se ne odnosi na cijelo područje grada ili općine, da se odnosi djelomično, a ako se vrši odgoda primjene određenog prava taj rok mora biti definiran jasno razumljivom odredbom. Dakle ne može, ne primjenjuje se do daljnjega nego odredba koja je svima jasna i razumljiva. Kada smo spomenuo političku volju i mudrost Gradskog vijeća Grada Vukovara to se isto ta poruka odnosi na HDZ kao stranku kao stranku koja obnaša vlast i ovdje u Saboru i u gradu Vukovaru. I ako doista bude političke mudrosti rješenjem tog problema u statutu Grada Vukovara drugo čitanje ovim zakonima proći će u sasvim drugačijoj atmosferi. Za izmjene ovog zakona potrebna je 2/3-ska odluka Sabora jer je 2/3-skom većinom on i usvojen. Radi se o prvom čitanju i zato moj drugi dio rasprave je posvećen vremenu koje će proći između prvog i drugog čitanja. Pokušaj dogovora postizanja 2/3-ske većine. Mi imamo dakle problem kojega samim donošenjem zakona nećemo riješit. Mi zakon možemo donijeti, ali ga nećemo očito moći provest odnosno bez istih problema da nećemo moći provest. Toga se nadam su sada svi svjesni. I zbog toga tri prijedloga predlagatelju zakona. Prvi se odnosi na odredbu o raspuštanju predstavničkog tijela. Meni je potpuno jasno da prijetnja raspuštanje je vrlo efikasna, samo vas podsjećam da dok nismo uveli raspuštanje ako ne raspišu referendum lokalne, malo tko je raspisivao lokalne referendum pa kad je ušla raspuštanje nijedno predstavničko tijelo više nije odbilo raspisati građanski referendum. No s druge strane, to je najrigoroznija mjera. Postoje mogućnosti da u ovom slučaju koristimo mehanizam odnosno institut višeg nadležnog tijela u dva stupnja. To je ponuda za razgovor i dogovor postizanja 2/3-ske većine prilikom glasanja o zakonu, ako me razumijete. Ponuda predlagatelju jer nadam se da će netko pokušati ukupiti 2/3-sku većinu, da li izvršna vlast ili ovdje u parlamentu, sasvim svejedno. znamo da postoje te dvije mogućnosti, imaju i jedna i druga mjera koja je predviđena ili na raspolaganju razloge za ili protiv. Naravno da najrigoroznija mjera uvijek daje najviše učinaka. Drugo, oba zakona rokovi usklađivanja akata su predviđeni s 3 mjeseca. Gledao sam sve organske zakone do sada i uvijek u svim organskim zakonima gospodine ministre rokove prilagodbe smo davali 6 mjeseci. Razmislite kao predlagatelj o tome, znam da je bilo već jako puno rokova po 3 mjeseca ili 6 mjeseci, ali držeći se načela da prilagodbe provedbe organskim zakonima smo uvijek imali 6 mjeseci, da to činimo i ovaj puta. I treći naš prijedlog, dakle možda će on biti doista nepotreban i potpuno passe nakon donošenja statuta odnosno izmjena i dopuna statuta Grada Vukovara. Vukovar je u Hrvatskoj simbol stradanja, patnje, razaranja, zločina za koje nažalost nitko nije odgovarao. Simbol herojstva u obrani, otpora okupatoru, inata i prkosa. I zbog toga i tih razloga svake godine u Vukovaru je kolona sjećanja i na taj jedan jedini dan u godini odamo počast tom gradu i svima onima koji su ga branili. Ali ja bih molio da ti osjećaji koje gajimo u koloni sjećanja budu prisutni kada raspravljamo a naročito pripremamo tekstove zakona za drugo čitanje prisutni kod nas svih koji ćemo eventualno sudjelovati u pokušaju dobivanja dvotrećinske većine. Dakle, ne samo onda kada smo u koloni u Vukovaru, nego kad donosimo i zakonske propise. I zato stavljam i treći prijedlog na stol koji konkretno glasi: "Članak 8. stavak 2. točka 2. Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina odnosi se oni koji to ne znaju na ploče lokalne i regionalne samouprave. Članak 10. stavak 1. točke 1., 2. i 3. to su pisani prometni znakovi nazivlju ulica i mjesta." I odredba članka 18. stavka 2. skraćeno natpisne ploče tijela državne vlasti koje često se a ja se slažem s tim izrazom zapravo svrstavaju u kategoriju manifestacijskog prava. Dakle, da se posebnom odredbom zakona u gradu Vukovaru ili dijelu grada Vukovara regulira njihova primjena s vremenskim odmakom točno određenim zakonom. Naime, ne može se zaključkom Sabora odgađati ili ne primjenjivati postojeća zakonska odredba kao što je to prijedlog o čem se danas raspravlja. Ne može se ni odlukom Vlade odlučiti da se neka jedna odredba zakona ne primjenjuje. ne primjenjuje. Odgodu s točno određenim rokom kao što to upućuje u svojoj odluci Ustavni sud može učiniti samo Hrvatski sabor odredbom u zakonu i nikako drugačije po našem stavu. To su tri prijedloga koja jesu u duhu članka 8. Zakona o pravu nacionalnih manjina i odluke Ustavnog suda iz kolovoza prošle godine u točci 30,2. I dajemo ih u najboljoj namjeri i vjeri da će nakon prvog čitanja stranke zastupljene u Saboru pokušati postići ja neću reći koncenzus jer je on nemoguć, ali barem dvotrećinsku većinu. I svjestan sam da će ove naše prijedloge netko doživjeti ili izazvati nezadovoljstvo, kritike pa i krivu interpretaciju. Ali oni imaju samo jedan jedini cilj. Kada u drugom čitanju budemo donosili zakone i ako ne dobijemo i ne ostvarimo 2/3 većinu izmjena zakona biti neće ovoga o uporabi jezika. Naravno ostaje mogućnost da se ovo pitanje i nadalje maksimalno koristi naročito u izbornoj kampanji, da se ono i nadalje koristi u homogenizaciji svog biračkog tijela s jedne, druge, treće ili pete strane sasvim svejedno. Isključivo zbog stjecanja političkog profita. Međutim, kada smo u situaciji da moramo zakonodavno regulirati i kada smo svjesni da primjena te odredbe koju ćemo usvojiti će i nadalje izazvati otpore i probleme onda pokušaj postizanja dvotrećinske većine ovdje u Saboru je više od 50% jamstva da će takav dogovor biti postignut i u gradu Vukovaru. Nemojmo samo od njih tražiti da to postignu ako mi ne pokušamo to postići i ovdje u Hrvatskom saboru. Dakle ponavljam. Možda ovaj prijedlog u jesen neće biti ni potreban. Ako u Statutu grada Vukovara bude to riješeno na način da nitko ne nađe osnove za osporavanja, pa i Ustavni sud o eventualnom postupku potvrdi da je Statut usuglašen sa zakonom. Ali ako to tako neće biti, onda ćemo mi morati odlučiti. Ako to bude tako zakon donesemo, usvojimo, idemo u njegovu primjenu i što onda? Jedni će jedan dan ploče postavljati, a drugi dan drugi razbijati. Što smo s time napravili? Na žalost na incidentan način smo došli u priliku ili poziciju da moramo odlučiti misleći ja osobno da postojeće odredbe zakona su dovoljne za to. I ovo ne bi bilo prvi puta da se neko zakonsko pravo, ne da se umanjuje, ne da se ukida, ne da se zabranjuje, nego da se zakonskom normom odgodi njegova primjena na određeno vrijeme uz jasno definirani rok. Dakle, termin, izrazi koji neće biti se moći različito tumačiti i biti svakome jasni. I ako oko toga netko u Saboru pokrene razgovore i pokušaj dogovora prije drugog čitanja ili u sklopu drugog čitanja vjerujem da će tada postojati uvjeti da se za takav prijedlog zakona dobiju dvije trećine. Prelazimo na replike. Prvo poštovana Jadranka Kosor. **Kosor, Kolega Lesar ja sam kao i vi uvjerena da ovaj Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina treba donositi, odnosno treba mijenjati po proceduri po kojoj se i donosio, znači da za to treba dvotrećinska većina. I zbog toga mislim da taj zakon nećemo donijeti jer da u ovom sazivu Hrvatskog sabora ta većina neće moći biti postignuta. Dobro je da ide u redovitu proceduru ali sasvim svejedno. Međutim, vi ste na početku dobro podsjetili na jedno vrijeme pregovora kad su se svakodnevno gotovo morala slati izvješća u Bruxelles, ne zbog toga što smo mi to morali nego zbog toga što je odluka odluka zadnja velika strateška odluka i hrvatskog naroda i većine stranaka, svakako parlamentarnih stranaka, bila da u EU uđemo. I da, točno ste rekli da jedno od pitanja koje se svakodnevno propitivalo jest pitanje prava nacionalnih manjina. Da je to tako govori i činjenica evo uvodno slovo koje je napisao gospodin Vladimir Šeks, predsjednik tada Odbora Odbora za Ustav, gospodin Vladimir Šeks znači 16. lipnja 2010. koji je napisao obrazlažući što smo sve promijenili u Ustavu RH dopuna, dopuna, piše gospodin Šeks, dopuna izvorišnih osnova navođenjem svih nacionalnih manjina u RH. Dakle, mi smo se tada odlučili da u izvorišne osnove koje je izvorno pisao predsjednik Tuđman imenujemo sve i navedemo sve nacionalne manjine i napisali smo među ostalim, oko toga je bio konsenzus, tako smo promijenili Ustav, dakle da se RH ustanovljuje kao nacionalna država hrvatskog naroda i pripadnika nacionalnih manjina i onda se sve manjine navode kojima se jamči ravnopravnost građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanjem nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama organizacije UN-a i zemalja slobodnoga svijeta. Dakle da, to je bilo pitanje i naravno povratak izbjeglica koji su zahtijevali i znatna financijska sredstva iz državnog proračuna. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Dragutin Lesar. Kolegice Kosor zato sam i apostrofirao to. Nešto što je Hrvatskoj 2000., 2009., 2010., u cijeloj fazi pregovora ulaska Hrvatske u

da u Saboru ne možemo postići Ustavom predviđenu većinu da nešto napravimo. To samo pokazuje očito da želja za stjecanjem i homogenizacijom političkog tijela i stjecanjem profita iz tog sukoba nije na ponos onima kojima je do jučer to bio ponos. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Lesar ono što ste izgovorili o gradu Vukovaru kao herojskom gradu i gradu stradanja hrvatskog naroda u Domovinskom ratu to apsolutno podržavam. Isto tako i vašu inicijativu da oni koji sudjeluju u koloni sjećanja svojom voljom sudjeluju i oko rješavanja problema u gradu Vukovaru. To je isto tako pozitivno i ljudski dobro rečeno. Problem se neće riješiti ovim prvim čitanjem zakona i bit će teško skupiti dvotrećinsku većinu, ali onaj prijedlog koji ste iznijeli, a to je vaš treći prijedlog, to je da se i na temelju Odluke Ustavnog suda koji govori da postoji obveza donošenja zakona u roku od godine dana da li za cijelo područje grada Vukovara ili za pojedine dijelove grada Vukovara iz Odluke Ustavnog suda proizlazi da se grad Vukovar u cijelosti ili pojedini dijelovi grada mogu izuzeti iz ovakvih zakonskih rješenja ili oni koji će biti donijeti na jesen. Pa tako da ta odgoda primjene koja je u skladu sa zakonom bi bila dobrodošla i mislim da bi išla u dobrom smjeru ka skupljanju dvotrećinske većine za ovaj zakon. To je dobro. A isto tako dobro je da se u određenom trenutku reagira brzo. Zato smo mi ovaj zaključak prije dvije godine podnijeli, znajući da ne možemo mi svojim aktom promijeniti zakon ali smo obvezali Vladu da u dosljednosti tumači članak 8. Zakona o pravima nacionalnih manjina koji se ne smije tumačiti na štetu većinskog hrvatskog naroda. A isto tako obvezali i na odgodu primjene članka 7. što znači da se to može učiniti samo zakonom, a ne našim aktom. Mi smo htjeli spriječiti novonastalu kriznu situaciju koja je bila tada u Vukovaru. Hvala lijepo. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Da kolega Salapiću. Doista nikakvim zaključkom Sabor ne može odgoditi primjenu bilo kojeg zakona. To je naprosto neizvedivo ni po Ustavu ni po Poslovniku i zato jesam rekao da to onda mora biti odredba u zakonu. Vaš prijedlog zaključka boluje od drugog problema, kojega očito niste uočili, vi ste upotrijebili izraz do redovnog popisa stanovništva, do objave rezultata popisa stanovništva onda je to nešto što je jasno određeno znate? Vi izražavate sumnju da se neće dobiti dvije trećine za ovu izmjenu. Ja se još uvijek nadam da će se pažljivo slušati svi prijedlozi koji su dati i staviti na stol, vidjeti gdje je najveći zajednički nazivnik da do toga pokušamo doći. Ali pod jednim uvjetom, da se nijedno pravo pripadnika nacionalnih manjina nigdje u Hrvatskoj ne derogira, ukine, umanji, ugrozi. To je smisao prijedloga. Nova replika, poštovani Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Kolega Lesar ma zaintrigirali ste me kao vjerojatno i hrvatsku javnost sa ovim svojim prijedlogom oko, ako sam vas dobro razumio, vi predlažete dakle da se zakon kako je predložen prihvati, a onda da se donese još jedan zakon koji bi odgađao primjenu dijelova ovog zakona odnosi se na pravo nacionalnih manjina na korištenje i upotrebu svog jezika ili upotrebu tog jezika na način kako se predlaže u ovom zakonu. To mi je moram priznati malo nejasno. Dakle, vi biste da se zakon donese ali da se donese i još jedan zakon istovremeno koji kaže ovaj zakon se neće sada nego s odgodom primjenjivati u ovom djelu. Pa nekako mi je to zaista čudno, ja ne vidim razloga zašto se on ne bi ovako prihvatio i zašto je HDZ i opozicija ne bi glasali za njega. 2002.godine smo zajedno donijeli zakon koji je približno to isto regulirao uz podršku svih. Jer čini mi se da takvo što bi se reklo u Dalmaciji na peci bokune donošenje nekih prava koja izviru iz nekog zakona je čudnovato i nije baš uobičajeno. U Meksiku su službena 63 jezika, ne samo španjolski nego još 62 jezika svih etničkih zajednica …/Govornik se ne razumije./… kako hoćete. I to funkcionira. Ne vidim razloga da mi umanjujem ono što je već ipak na neki način i dosegnuto. U ostalom HDZ je sam donosio takve zakone i lokalnom nivou itd. rješenja odnosno.

Dakle doista ste me krivo razumjeli. S obzirom na ograničeno vrijeme odgovaranja na repliku pokušat ću kratko reći dakle nisam predlagao nikakav poseban zakon, nego u pripremi ovog Zakona o jeziku, uporabi i jeziku i pismu nacionalnih manjina ugraditi takvu odredbu. Što HDZ misli i smjera uopće nemojte to samnom polemizirati, kad samnom polemizirate nemojte druge stranke spominjati. Možete mene osobno ili našu stranku. Ali da bi razumjeli što predlažem i koliko to drži ustavnu vodu upućujem vas da u ruke uzmete odluku Ustavnog suda od ako se ne varam 14.kolovoza prošle godine, stranica 21.točka 2.koji jasno propisuje da se takva eventualna odredba može ugraditi i u Statut općine i grada. Dakle, nisam ovlašteni tumačitelj odluke Ustavnog suda s obzirom vrsne pravnike, oni će vam vjerojatno pomoći da iščitate tu stranicu 21.odluke Ustavnog suda i onda ćete me vjerojatno razumjeti i nisam dakle predlagao nikakav poseban zakon o odgađanju primjene ovog zakona kojega Sabor usvaja dvotrećinskom većinom. Posljednja replika poštovani Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Lesar u svojoj raspravi ste pozivali na mudrost i sigurno je trebalo, isto pozivati na mudrost u ono vrijeme kada su te ploče postavljenje, onda tijekom noći po mrklom mraku i onda je došlo do toga do čega je došlo. druga stvar, i ovaj momenat mene, ja se ne mogu oteti dojmu da ovaj zakon jednostavno želi omogućiti raspustiti predstavničko tijelo lokalne područne lokalne područne samouprave. To se ne mogu i to mi isto nekako ne ohrabruje da bi to bilo mudro jer jednostavno evo i predstavnica Odbora za ljudska prava rekla je da ovaj povjerenik je postavljen preoštro, da je postavljen preoštro i ja vjerujem da to jednostavno nisu ni predlagateljica sigurno u tom djelu, ne vjerujem, nego jednostavno proba ljuljati i sodirati teren. Ali druga stvar, govorili ste i o osjećajima, to je bila druga stvar i sigurno da su ovi ljudi preživjeli najteže traume i doživjeli stres. A i pitanje je koliki broj boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja? I svaki incident i svaki poticaj a ćirilica znamo koliko je u tom djelu, koliko ona može prouzročiti takvo jedno stanje i sigurno da treba i tu razmišljati sa mudrosti i poštivati osjećaje onih koji su doživjeli takve teške traume. Hvala lijepo.

da se do rezultata neće moći doći ako unaprijed kažemo nećemo o tome razgovarati, nećemo ni pokušati učiniti napor da Sabor osigura dvotrećinsku većinu za onaj tekst za koji bi dogovorili za drugo čitanje. Za početak na tu mudrost sam mislio. Sada se za riječ u ime predlagateljice javio ministar uprave gospodin Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Obzirom na poslovničke odredbe nisam mogao reagirati na na predlagatelja u ime skupine zastupnika, pa to mogu tek sada. Dakle što se tiče teze kojoj je gospodin Mlakar posvetio u svome izlaganju a to je da je ovo obračun sa gradskim vijećem i sa gradskom vlašću koja nam kako se izrazio ne odgovara. Ja bih podsjetio da je Vlada Republike Hrvatske 2010.godine se obračunala već sa Gradskim vijećem Vukovara. Raspustila je Gradsko vijeće Vukovara zato što nije sastav usklađen sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina odnosno zato šta jedan vijećnik srpske nacionalnosti nije bio imenovan. Dakle, tada se stvarno Vlada obračunala s njima, sa gradskim vijećem zato što zato što se nisu poštivala prava nacionalnih manjina, a nije imenovan zato što nije bilo jasno predsjednici gradskog vijeća da li Srbin treba biti s liste SDP-a ili s pa onda umjesto da se da točno tumačenje raspustilo se vijeće. Iz ove perspektive to izgleda možda malo čudno ali tada je doista bilo bitno da li je između SDP-a i SDSS-a jer je SDP bio s jedne strane, a SDSS je bio s HDZ-om, tako da čisto tako da čisto podsjetimo o raspuštanju gradskog vijeća. I tada vam uopće nije bilo nešto do volje građana jer su građani izabrali jednog gradonačelnika i gradsko vijeće. Pa onda su došli izbori pa je onda bio drugi sastav gradskog vijeća. Što se tiče toga Što se tiče toga ja vam ne mogu reći da ste pogriješili zato što je sud dao za pravo Vladi da je to napravila Ustavni sud, tako da u tom kontekstu nije bilo pravnih problema. Prema tome, ukoliko se predsjednik bilo kojeg gradskog vijeća žali na odluku Vlade,bilo koje vlade sud će ponovno odlučiti i tek onda mogu se raspisati izbori. Prema tome, tu nije neki problem ako Vlada postupi ispravo i zakonito sud će … dat za pravo i obranu. Druga teza je o tome da treba provesti novi popis. Kakve to veze ima s ranama? Šta će nam rane biti manje ako se pokaže da je Srba u Vukovaru 20%? Neće ili da će biti veće ako se pokaže da je 40? Isto neće. Ja ne bi to povezivao jedno s drugim. Popis je proveden 2011.godine u vrijeme kada je na vlasti bila na vlada koju su je činili u većini članovi HDZ-a, rezultat popisa smo primili na znanje, temeljem njega proveli i ovaj zakon ali i Zakon o lokalnim izborima gdje smo definirali u kojim jedinicama lokalne samouprave pripadnici manjina ili pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na donačelnike, na dožupane ili na vijećnike u gradskim i općinskim vijećima i županijskim skupštinama. U nekim primijenjenim slučajevima rezultati popisa stanovništva davali su manje prava nego popis birača koji je prošla Vlada za izbore 2009.koristila kao osnovu. Ali smo zauzeli stav da je popis stanovništva evidencija odnosno anketa koja 10 godina ima isto postojeće stanje i sljedeća tri izborna ciklusa zna se koji je dio koja su definirana zakonska prava. Što se tiče tvrdnje, mislim da je to bio gospodin Klarić, da su prava propisana kao nigdje, rekao, dakle preporuka Odbora ministara Vijeća Europe na primjenu Europske povelje o regionalnim i manjinskim pitanjem u RH je da se preispita postojeći zakonski prag za službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina. Dakle predlaže se preporuka, ali isto kao što je tvrdnja da ko nigdje, može se smatrati isto preporukom ili procjenom. To je otprilike ista razina. Samo da hrvatskoj javnosti bude dostupno i drugo mišljenje o tome dakle u nekim zemljama EU taj prag je veći nego 33% kao što je u Hrvatskoj, a u nekim drugim državama je manji. Pa prema tome u okviru ove rasprave što je gospodin Lesar predvidio može se i to staviti na stol da se smanji prag za službenu uporabu jezika i pisma. I treće, postojeći članak 24. Zakona o uporabi jezika i pisma i članak 23.daje također ovlasti nekome da

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi gospodine ministre, vi raspravljate sa mnom i o mojim tezama potpunom bezvrijednim argumentima. Prvo, konstatacija da Vladi ne odgovara sastav Vukovarskog gradskog vijeća nema nikakve veze s činjenicom da je Vlada i ranije raspuštala općinska i gradska vijeća. Je, na temelju zakona, čak ste i potvrdili da je uglavnom u sporovima uspijevala dokazati da je zakonito raspuštala gradska vijeća. Ja nisam govorio o vremenu prethodnih mandata vaših kolega, evo recimo kolegice Antičević-Marinović niti mislim da će nam to pomoći. vi ste druga i drugačija vlast, ja sam iz toga nastupnog govora razumio bolja od one dosadašnje. Ali ono što je teza, a na što nemate argumente, ja nikada nisam predlagao zakone koji bi uvodili nekakve nove razloge da raspuštam vijeća zato jer mi nije odgovarao njihov sastav. A vi činite prijedlogom zakona upravo to. Raspuštate Gradsko vijeće grada Vukovara, imenujete povjerenika Vlade, povjerenik Vlade umjesto gradskog vijeća donosi akte koje mu je u nadležnost stavila Vlada, a da sama nema pravo te akte donositi niti provjeravati drugima da ih donesu. To je bila moja teza. Ovo sve drugo što ste pričali za ilustraciju možda zgodno, ali ja bih se klonio ovih usporedbi ranijih osobito kada vam ne idu u prilog. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar Bauk. **Bauk, sada ću pokušati onda usporedbu koja nam ide u prilog. Dakle ako ste vi potvrdili da ste predložili raspuštanje vijeća u skladu sa zakonom onda bi ako bi se donio ovakav zakon i drugo raspuštanje bilo u skladu sa zakonom. Situacija je sljedeća, a to je da je jedno tijelo izabrano od građana dužno temeljem zakona koje je donijelo drugo tijelo izabrano od građana, a nadređeno mu je odnosno iznad njega je u nekakvoj ustavnoj hijerarhiji da se to tijelo oglušilo i nije to provelo. I sada možemo jedino reći koji je prikladni mehanizam da se to provede. Ako je raspuštanje prestroga sankcija i ukoliko se može predvidjeti i vi bi to podržali da se u tom slučaju ovlasti više tijelo u prvom stupnju županijska skupština a u drugom stupnju Vlada da to napravi umjesto tog tijela onda je to prijedlog koji se treba razmotriti i o njemu legitimno raspravljati i možda ga prihvatiti. Ako je to prijedlog da to ne napravi nitko onda nismo ispunili zadaću Ustavnog suda jer nismo našli mehanizam koji bi riješio to ukoliko neko predstavničko tijelo kako su oni rekli opstruira provedbu zakona. Jedino ukoliko je Hrvatskom saboru prihvatljivo da opstruira neko tijelo povredu zakona onda možemo staviti u zakon prijedlog da onim tijelima koji opstruiraju provedbu zakona za nagradu produžimo mandat pa da eto, da ih tako nagradimo. To je moguće rješenje, nisam siguran da bi prošlo i da bi bilo ustavno ali u skladu sa time I naravno što se tiče povjerenika, povjeren doista ne bi imao ovlasti koje ima Vlada ali bi povjerenik imao točno one ovlasti koje bi mu zakonom propisao Hrvatski sabor. Ukoliko to nije povjerenik to može biti bilo koje drugo tijelo. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi ministre, nadam se da ćete se složiti samnom da ovaj protek vremena od 2 godine od rujna 2013. pa do danas nije baš dobar. Pa tako kako sam ja govorio a vi komentirali kakve veze ima popis stanovništva sa ranama Domovinskog rata, ja bih vas podsjetio s obzirom da je vaša Vlada odgovorila 10. listopada 2013. a ovo podnijeto 17. rujna a mi o tome raspravljamo 2015., nije ni čudo što ste se vi pogubili jer u našem zaključku, prijedlogu zaključka se predlaže Vladi da zakonom riješi mogućnost odgode primjene članka 7. zakona. A isto tako da se to primjenjuje nakon sljedećeg redovitog popisa stanovništva koje je nakon 10 godina. S obzirom da je situacija tada bila vrlo kritična u Vukovaru, tenzije su bile na najvećoj mogućoj razini, mi smo htjeli spriječiti međunacionalne sukobe i predložili smo hitnu raspravu i donošenje ovoga zaključka. Tako da sada komentirati kakve veze ima popis stanovništva i rane Vukovara i sve drugo što ste rekli nema smisla s obzirom da je prošao protek od 2 godine od problema koji je tada bio aktualan. A da je zaista postojala volja za rješavanjem problema onda bismo barem u Hrvatskom saboru te 2013. raspravljali o tome. A isto tako ne bi bilo nikakvih postupaka Vlade da nije bilo prikupljanja potpisa od strane Stožera za obranu Vukovara niti bi se uključio Ustavni sud u ovaj problem da nije bilo tih potpisa. A Vlada uopće ne bi reagirala da nije došlo do ove situacije koja je u međuvremenu nastala protekom 2 godine. Tako da tu svi moramo biti realni. Slažem se da moramo riješiti problem s obzirom na odluku Ustavnog suda i na potrebu građana Vukovara i vjerujem da ćemo ići prema tome da u potpunosti ovu odluku Ustavnog suda, da postoji mogućnost da se određeni dijelovi Hrvatske odnosno jedinice lokalne samouprave, grada Vukovara ili pojedinih dijelova grada Vukovara izuzmu od primjene zakona koje ćemo mi nadam se donijeti dvotrećinskom većinom u dogledno vrijeme. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar uprave Arsen Bauk. Ako sam se i pogubio onda to nije zato što je prošlo puno vremena nego što sam vas krivo shvatio, naime vi ste rekli da ćete u slučaju da budete sudjelovali u budućoj Vladi tražiti popis stanovništva, to onda doista nema veze jesmo li mi ovo raspravili 2013., 2015. kada govorimo o budućem vremenu. U tom kontekstu sam ja govorio o popisu stanovništva. stanovništva. Prema tome ja ne vidim da bi rane bile manje ukoliko bi se na novom popisu pokazalo da je 32,99%, pa bi onda mi svi odahnuli jer eto nisu ispunjeni zakonski uvjeti pa ne moramo se više time baviti. Dakle u tom kontekstu onda ispada da smo zakon 2002. godine u jednoj trećini donijeli s figom u džepu u nadi da se neće provoditi. Dakle ne znam da li je tada netko raspravljao o činjenici dakle da je u Vukovaru to blizu toga i da li je nekome 2002. palo napamet na bi se jednom moglo dogoditi. i u popisu stanovništva 2002. godine je postotak pripadnika Srpske nacionalne manjine pao ispod jedne trećine zato što su u kontingent stanovnika hrvatskoga naroda računali se i ljudi koji su u tom trenutku živjeli izvan Vukovara, bili su izbjeglice ili prognanici ili su bili privremeno negdje smješteni, nisam siguran jesam li točan izraz upotrijebio. Tisuću i nešto stanovnika, čini mi se. Bez tih tisuću stanovnika, bilo bi također preko 33% pa bi onda možda drugačije izgledao sadašnji zakon. Ali ja ne bih više tu problematizirao pitanje, pitanje popisa. Sljedeći popis će biti 2021. Temeljem njega će se ponovo donijeti ili neće se donijeti odluke. A ovo što sada imamo, imamo znači Zakon o uporabi jezika i pisma, imamo Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, imamo smjernice i odluku Ustavnog suda i članak 8. koji može biti osnova da se određeni dijelovi grada, određena prava na drugačiji način propišu nego što bi se recimo propisalo u nekim drugim gradovima u Republici Hrvatskoj. Ali ne može biti osnova da se izuzme sve i u potpunosti što je do sada bio glavni prijepor nesporazuma koji su bili u ovom slučaju. Gospodine ministre da, ja sam rekao i toga se držim da su prava manjina u Hrvatsko puno veća nego bilo gdje u našem okruženju i to je činjenica da je tome tako. A taj koji je to tako rekao ima drugačije mišljenje, možda je i taj bio među onima koji su '91. kada je Hrvatska napadnuta donosili odluke o embargu na oružje da se možemo braniti je bio među onima koji su predali Srbima i četnicima tisuće srebreničana da ih ovi tamo pokolju i pomlate. Ima takvih drugačijih mišljenja. Ali ja osobno ne vidim ovdje nikakve razlike između Srba, Hrvata ili bilo koje nacionalnosti ovdje u našoj domovini. Po meni svi smo jednaki. I svi imamo ista prava i svi imamo iste gospodarske probleme i umjesto da se njima bavimo mi se bavimo ovdje sa ćirilicom u Vukovaru. Ali ta prava, to je rekao gospodin Salapić i to ja sada opet ponavljam ovdje i ponovi sam u jednoj replici, prava koja imaju te manjine ne smije zadirati u pravo većinskog naroda. A pravo većinskog naroda je da Vukovar doživljava kao žrtvu, da prema njoj ima osjećaje i da taj simbol o kojem ovdje raspravljamo ljude vrijeđa jer su pod tim simbolom ubijeni, mučeni, zaklani, spaljen, uništen jedan grad. I to je moje mišljenje i toga se držim i tako vam misli vjerujte većina hrvatskoga naroda. Da li su, odnosno jesu li ministri članica Vijeća Europe bili među onima koji su uveli embargo ili predali osobe osobe koje su bile pod zaštitom UN-a u Srebrenici doista ne znam, ali mislim da nisu. Proteklo je dovoljno godina da se… … /Upadica se ne razumije./ … Znam da su neki u hrvatskoj politici vječni, ali što se tiče politike ostalih zemalja tamo protekom 25 godina se ipak izmijeni politička struktura, a to da su oni imali određenih jako krivih procjena tijekom '90.-ih godina i stanja u bivšoj Jugoslaviji to je nedvojbena i neprijeporna činjenica. Što se tiče vaše replike, dakle nije točno da imamo prava koja su propisana kao nigdje, dakle negdje su propisana veća prava, negdje su propisana manja prava, mi smo među onim zemljama koje imaju dobro propisana prava, koje malo šteka u provedbi, ali u pravilu nije to dakle … zato se i donose ovakvi zakoni 2/3-skom većinom što znači da su plod jedne široke rasprave i određenog kompromisa, pri čemu se u Hrvatskoj još uvijek izgleda da se čini kompromis između dvije skupine Hrvata da se dogovore kako će propisat prava nacionalnih manjina, ne kompromisa većinskog naroda i nacionalnih manjina. Ali dobro to ćemo jednom valjda kada, kako je rekao vaš predsjednik, nakon dvije generacije kada svi budemo jednako voljeli Hrvatsku to ćemo onda valjda tako i rješavati. Što se tiče drugih tema, to je simbola pod kojim su rušeni određeni gradovi, ja tu opet ne vidim poveznicu. Službeno pismo vojske koja je rušila taj grad je bila latinica tako da to baš činjenično ne stoji, a mene ne vrijeđa ćirilično pismo niti bilo koje drugo pismo, a nije vrijeđala ni vaše stranačke kolege 2009. kada su promijenili status Grada Vukovara tako da to se meni čini izmišljenom temom, ali možda nisam u pravu. **Stazić, Nenad (SDP)** U ime predlagatelja 5 minuta Davorin Mlakar. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. U ime predlagatelja našeg zaključka dosta sazrelog, dvije godine, želim reći još jednom, ova tema je prevažna tema da bismo ju banalizirali ovakvim raspravama. Ne želim ja docirati, ima pravo svatko na dosjetke, ali čini mi se da nije ni mjesto ni vrijeme da se pošalicama odnosimo prema ovako bitnom pitanju. Još jednom ću pokušati vašu pozornost usmjeriti na ono o čemu smo razgovarali. 2013. godine u našoj nedavnoj prošlosti dogodilo se sve ono što bismo željeli da se nikad nije dogodilo, a to je da je Vlada nasilno provodeći svoje viđenje zakona pod okriljem postavljajući natpisne ploče na institucije u Gradu Vukovara izazvala revolt građana Vukovara koji je završio nekim smirivanjem i razgovorima, ali je nosio i svoje stanovite žrtve. Ljudi su bili neki hospitalizirani u bolnici s teškim povredama ali nosio je taj to nemilo vrijeme i žrtve na odnose između Hrvata i Srba u Vukovaru. To je bio motiv da se prije dvije godine podnese Parlamentu zaključak i predloži hitna rasprava da bi Vlada se obvezala da poduzme sve zakonom predviđene mjere za dosljednu primjenu članka 8. i da se odgodi primjena prava iz članka 7. stavak 1. Ustavnog zakona vezano za postavljanje dvojezičnih natpisa, da ne čitam dalje. Stavite taj zaključak intervenciju zastupnika u kontekst toga vremena, a nemojmo danas razgovarati o tome kao o jednoj hvalevrijednoj ideji koja je dvije godine čekala svoju realizaciju u Saboru i dočekala je zato što se Vlada sada sjetila to pitanje uređivati na sebi svojstven način. Istovremeno iskoristit ćemo priliku još jednom reći, taj zaključak je u sebi sadržavao sve ono što nam se činilo da opterećuje svakodnevni normalan život u Vukovaru. Taj zaključak je imao duboku podlogu u ratnim razaranjima Grada Vukovara i u svemu onome što se još danas nije dogodilo da bi Vukovar sanirao koliko je to moguće ratne rane i ratna razaranja. Do danas naša Vlada nije ništa rekla o graničnim pitanjima koja se tiču Grada Vukovara i granice na Dunavu, nitko nije spominjao pitanje suvereniteta Republike Hrvatske nad recimo vukovarskim adama, nad prostorima koji su u vlasništvu građana Republike Hrvatske, ali do njih ne mogu doći niti upravljati svojim vlasništvom, do pitanja da konačno donesemo razgraničenje između Republike Hrvatske i susjednih država. To je postalo krajnje periferno pitanje u našem političkom životu. I umjesto svega toga, umjesto činjenice da konačno utvrdite granice svoje države i svoj teritorij, mi se i danas bavimo pitanjem koga smeta ćirilični natpis i što on simbolizira. I nitko od nas nikad nije rekao da ima nešto protiv bilo kojeg pisma ili bilo kojeg jezika, ali da je i to pismo u svijesti ljudi u Vukovaru izazivalo traume zato što država ni nakon rata nije uspjela riješiti sve ono što je trebala riješiti od žrtava, silovanja do činjenice aboliranih ljudi koji se danas šeću po Vukovaru. To je ono pitanje zašto je i ovaj zaključak došao pred Hrvatski sabor. Ali vi o tom ne želite razgovarati, želite nas uvjeriti kako je ovo jednostavno razumijevanje normi koje nudite vezano i uspoređujete sa reakcijama Vlade iz nekih prethodnih mandata. To dvoje jednostavno nema nikakve veze. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Mlakar, zamolio bih vas da mi pokušate objasniti evo izjavu koju čujemo kako je službeno pismo vojske bilo latinica što je istina. Ali da li to može značiti da će sljedeća izjava biti da je ta ista vojska po službenoj dužnosti razarala Vukovar ili da možda četnika uopće tamo nije bilo, pa bi trebali ponovo otkrivati tko je onda te ćirilične poruke uopće pisao.

Nakon amnestije izgleda da je došla i amnezija, pa smo mi svi brzo pozaboravljali što se, kako i zašto dogodilo. I to koje je bilo službeno pismo JNA danas je u principu svima nama sasvim svejedno. Znamo i što je bio službeni jezik i znamo da je JNA

čini mi se ponovo na neprimjeren način. Ne znam kakvo je mišljenje ljudi u Vukovaru o ovakvim raspravama u Saboru, ali one vode onome što smo mi u zakone znali puno bolje napisati nego što smo u stanju provesti. Članak 8. Ustavnog zakona upućuje na razumijevanje, upućuje na suživot uvažavajući prava svih i manjinskih pripadnika i većinskog naroda i to je u biti jako humana i normalna norma i ne trebaju nam savjetnici Vijeća Europe koji nama savjetuju recimo neke od normi koje u svojim vlastitim državama nemaju. Mi smo priznali prava svjesni da ta prava trebaju uživati pripadnici manjinskog naroda, ali budimo onda korektniji, konkretniji i i propišimo način kako se to čini. Ne ovako da uvijek netko se osjeća zakinutim i netko se osjeća žrtvom, a postoji prostora da se ti odnosi urede na zadovoljstvo sviju. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba SDSS-a govorit će poštovani zastupnik Milorad Pupovac, izvolite. Kako je rasprava do sada tekla i poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege može se steći dojam da ova stvar se prije svega tiče HDZ-a, SDP-a i eventualno još neke stranke, a da s tim nitko drugi ili treći nema nikakve veze. Pa ako vam je toliko stalo do ćirilice uzmite je kao svoje pismo, popravite je, oslobodite je lošijih simboličkih elemenata i učinite ono što ona historijski jeste, a to je jedno od velikih civilizacijskih pisama ljudskoga roda među kojima i hrvatskoga roda. Do 17 st. a još je u 19. stoljeću magistrat ovoga grada koristio ćirilicu da Vuku Karadžiću zahvali prilikom dodjele začasnoga ili počasnoga građanina grada Zagreba zbog zasluga koje je imao. Ali nisam zbog toga izašao da govorim. Izašao sam da kažem da je zaprepašćujuće koliko malo svijesti imamo o tome koliko je ljudskom rodu trebalo da stvori jedno pismo bilo koje, bilo koje? Stoljeća. Koliko je trebalo da se ljude opismeni nakon što je to pismo napravljeno? Stoljeća i mileniji. A koliko malo treba ljudima da to sve bace u blato vlastitih kalkulacija i nesposobnosti da se nose sa onim što u danom povijesnom trenutku žive. To se već tri godine događa sa ćiriličnim pismom u Republici Hrvatskoj. I potpuno je nepojmljivo da nema svijesti o tome što nam se zapravo događa, da smo cijelu priču oko ćirilice sveli na pitanje Srba u Vukovaru i Srba općenito kao da je ćirilica srpski posjed i srpsko pismo. To je pismo slavenskog svijeta, slavenskog naroda, slavenskog kršćanstva, slavenske kulture i jedno od europskih pisama priznato u EU, priznato u Vijeću Europe. Samo čekam kad će netko u EU također podići sličnu inicijativu kakvu ovdje vi pokrećete u Europskom parlamentu, pa da bude ismijan s pravom. Prema tome, kolegice i kolege nije ćirilica samo srpsko pismo, niti Srba u Vukovaru, niti bilo gdje drugdje. To je povijesno, civilizacijsko pismo ljudskoga roda. Nema ih mnogo. Stoljeća su trebala da se stvori, jednaka stoljeća da se učini dostupno svima i svakome. A što mi činimo? Mi ga kao što reče poštovani kolega pretvaramo u simbol mržnje. I umjesto da se toga simbolizma oslobađamo mi neprestano se vraćamo u simbolizam kad je u pitanju komunikacija i jezik i pismo. Zemlja nam od toga nije bogatija, a bogami ni saborske rasprave ni po čemu. Da se vratim na samu stvar, Ustavni sud RH je napravio posao koji su pretpostavke za donošenje ova dva prijedloga zakona. Da je Ustavni sud išao korak dalje možda ne bi morala Vlada ići. Ali Ustavni sud je imao svoj izrijek kojim je Vladu i Gradsko vijeće grada Vukovara ovlastio da obave taj posao. Vlada iznosi prijedlog, Općinsko gradsko vijeće Vukovara također je iznijelo prijedlog. Ja ću govoriti i o jednom i o drugom. Zato što se Zato što se tiču jedno te iste stvari. Prvo, koliko razumijem jedan broj klubova koji je danas posebno aktivan i koji je pokrenuo kampanju i kreće još jedanput u antićiriličnu kampanju tobože zbog zaštite Gradskoga vijeća i volje naroda nije bio na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav gdje se moglo mijenjati, gdje se moglo predlagati izmjene, gdje se moglo predlagati zaključke i gdje se moglo potrebnom većinom te zaključke uputiti Saboru a time i Vladi da u skladu sa njima mijenja ovaj prijedlog zakona. Kao što je to danas uradio kolega Lesar. Kolega Lesar iznio je tri prijedloga o kojima se može raspravljati. Ali prijedloge o kojima se može raspravljati nismo danas čuli i sa drugih strana, nažalost. O tome što je trebalo reći u vezi sa zaključkom od prije dvije godine kolega Lesar je već sve rekao. Pametnome dosta, što se mene tiče. Ja možda nisam pametan pa sam slijedio to što je on rekao. E sad, apsolutno je potreban dijalog oko ovoga da bismo imali dvotrećinsku većinu kao što smo imali 2002. godine kad smo usvajali Zakon o pravima nacionalnih manjina. Kao što smo ga imali kad je posrijedi postizanje i pregovori i članstvo u EU. Sve što je postojalo tada postoji i sada. Sve što postoji sada postojalo je i tada. I ratno iskustvo i ratna stradanja, osim jednog sitnog detalja, a to je mala razlika u popisu stanovništva. Ali popis stanovništva je provođen u svim drugim općinama i gradovima pa se nitko nije sjetio da bi to trebalo napraviti, nitko. Bilo je stradanja i u drugim sredinama i Hrvata i Srba koja nisu vjerojatno mjerljiva sa stradanjima vukovarskim ali kad se sve zbroji i oduzme stradanje jeste historijsko i za Hrvate i za Srbe. Ali Ali što smo uradili da uskladimo statute? Nismo uradili ništa, osim kad smo morali. Kao što je to bilo 2010. u Vukovaru i kao što je bilo 2009. ili 2010. u županiji Zadarskoj gdje se nije htjelo uskladiti Status županije sa tim da srpska zajednica, odnosno one manjine koje imaju 5% udjela imaju pravo na dožupana. Da li je tadašnji župan to doživio kao nasilje što mu je Vlada HDZ-a koalicijska tadašnja rekla da to treba uraditi? Vjerojatno jeste, s obzirom na njegova uvjerenja. I s obzirom na to što on misli da su uvjerenja većine građana županije. Vjerojatno jeste. Ali znate, kad bismo se mi rukovodili uvijek i samo osjećanjima koje ljudi imaju u pojedinim pitanjima onda zakone ne bismo trebali pisati, onda bismo imali državu ne Ustava nego osjećaja. Onda bismo imali ne državu pravnog poretka nego državu ljubavi i mržnje, a to je upravo ono što ovoga trenutka imamo. Svidjelo se to vama ili ne sviđalo ali takvo stanje smo stvorili. Takve kampanje pojedine političke stranke vode, nažalost. Možete vi prigovarati, i s pravom, na nekim mjestima Milanoviću ali ovu vrstu kampanje nije potegao Milanović. I tu ću stati. Dakle, krenimo u razgovor oko toga. Ali usmjerimo se, kolegice i kolege iz HDZ-a, na Gradsko vijeće gdje umjesto da grad Vukovar prepusti posao Gradskom vijeću taj posao preuzima gradonačelnik. Potpuno suprotno odluci Ustavnoga suda. I gradonačelnik formira povjerenstvo ili komisiju za izradu prijedloga nacrta Statuta u kojem nema pripadnika srpske zajednice. Nema predstavnika SDSS-a, nema ih. Zašto? Pa vjerojatno zato što tako razumiju dijalog. Zašto gradonačelnik preuzima ovlasti vijeća? Pa vjerojatno zato što tako tumači mišljenje Ustavnoga suda. Je li takvo tumačenje pogrešno? Jeste. Je li pogrešnije od ovoga na što upućuje kolega Mlakar kad je posrijedi odluka Vlade da imenuje povjerenika? Apsolutno. Jer je suprotna i duhu i slovu izrijeka Ustavnoga suda. Ovo što čini Vlada nije suprotno slovu. Da li će Vlada prekršiti ovlasti? To ćemo vidjeti. Ali zasad to ne znamo, zasad to sasvim sigurno nije intencija da se mijenja volja biračkog tijela kao što se hoće pokazati. To je podmetanje kukavičjeg jaja kolega Mlakar. Vi to možete podmetnuti za potrebe predizborne kampanje ali to sa realnošću nema nikakve veze. Ako nemate boljeg argumenta, ako nemate bolje jaje nemojte ni kukavičje podmetati. A što se tiče dijaloga, neophodan je dijalog o dinamici realizacije onoga što će ovaj zakon donositi kao što je trebao biti neophodan i u ranijem razdoblju. Kao što smo u nekoliko navrata upozoravali u javnosti ali bez potrebe, jer kao što je to danas prestalo biti pitanje važno za Srbe u Hrvatskoj a važno je jako za HDZ, ne znamo zašto, važno je za Vladu razumijemo zašto, Vlada je odgovorna za provedbu zakona i vjerojatno i ona ima svoja očekivanja ali ostavimo to sad po strani. Važna je dinamika i važan je razgovor oko toga, i važan je razgovor o mjestima pijeteta, i važan je zajednički osjećaj odgovornosti prema mjestima pijeteta i prema stradanju generalno koji treba posebno razviti u Gradu Vukovaru kao i svim drugim sredinama. Ja zahvaljujem onima koji ističu da sam bio jedanput i drugi put u koloni sjećanja ali bi volio da nisam vidio ono što sam vidio prvi put posebno. Ali to me neće obeshrabriti i neće me obeshrabriti da zajedno samnom idu svi drugi ljudi, građani srpske nacionalnosti u istoj toj koloni. Ali stvorimo okvir, nemojmo ih dodatno dijeliti kolegice i kolege. Ovo što se sada čini ovo je dijeljenje, ovo nije poticanje na zajedništvo i poštivanje ne samo zakona nego i pijeteta kojeg je potrebno poštivati. Ako će se manipulirati žrtvama ništa od toga. Popis stanovništva zvuči potpuno nevjerojatno kao i cijela rasprava o ćirilici posebno u kontekstu u proteklih nekoliko dana kada se upozorava da u Hrvatskoj bilježimo sve veći i veći manjak Hrvata, a istovremeno se ovdje u zadnjih dvije, tri godine vodi kampanja o sve većem i većem višku Srba a nikada u povijesti Hrvatske nije bilo manje Srba nego što ih ima danas i to ne zato kao što reče jedan novinar prilikom jedne godišnjice Oluje zato što ih je kao pljevu odnio vjetar. Bar da je rekao ratni vihor bili bismo puno bliže istini. Ali ako danas Hrvatska ima višak svojih ljudi, svojih građana a sutra će te iste građane tražiti po bijelom svijetu kao što ih već sada traži i koji će biti u Hrvatskoj manjina a mi raspirujemo anti manjinsko raspoloženja. Pa što mi radimo sebi, svojoj zemlji, njezinim potrebama? Kakvu to atmosferu stvaramo u kojoj mladi ljudi kažu pa ne samo da ne mogu naći posao, nego kažu u kakvoj ja to zemlji živim? U kojoj se stalno obnavljaju aveti, u kojoj sa saborski govornica govore ljudi koji me vraćaju u prošlost, koji me uvaljuju u mržnju, koji me žele sukobljavati sa drugim ljudima, koji ne žele da moja životna sredina bude normalna, mirotvorna i sređena. Kolegice i kolege, može se provesti popis stanovništva kad budete u Vladi slijedeće, ako dotle to ne zaboravite. Još ste postigli ono što vam predizborna kampanja zadaje kao cilj, a to znači da dođete do vlasti, pa nakon toga onda vam to više neće trebate. Možete ali naći ćete poraznu činjenicu i za Hrvate i za Srbe u Vukovaru, poraznu činjenicu i ne samo u Vukovaru, nego i u mnogim drugim mjestima, naći ćete poraznu činjenicu da iz Gračaca ljudi koji su 95.i 96.doseljeni iz Bosne i Hercegovine danas odlaze put Europe i Kanade, isti Hrvatski koji su trebali zamijeniti Srbe koji su izbjegli 95. A mi bismo utvrđivali koliko ih ima i konstatirali bismo najprije da ima viška Srba na nekim mjestima. Je li to pametno? Apsolutno nije. Je li to prioritet? S obzirom na današnje stanje zemlje apsolutno nije. Grčka vodi kampanju za svoj opstanak oko duga, a mi vodimo kampanju protiv ćirilice i uvaljujemo se u dug povijesnih razmjera. Vjerojatno to nisam trebalo reći jer to nije tema, ali toliko je toga danas bilo rečeno što nije tema da eto i meni se omaklo. A sad mi dozvolite da kažem i slijedeće: s pravom ljudi govore o tome da je potrebno birati svaku riječ i svaki korak kad su posrijedi stradanja u ovom ratu i u ratovima koji su se u 20.stoljeću spojili na prostoru bivše Jugoslavije. Poštovani kolega Klariću, ja ću prihvatiti vaš iskaz da je ćirilica za vas simbol zla, pod kojim se činio zločin kao što ste rekli, niste ni prvi ni zadnji koji ste to rekli u zadnje 3 godine, a mogli li vas jednu stvar pitati, nisam bio u vašem bakru skoru pa ne mogu reći kako izgledaju zidovi u bakru na zgradama, fasadama, ali odite u Osijek pa ćete vidjeti koliko imate kukastih križeva nad kojima se sablažnjavamo kad osvanu na Poljudu. Koliko imamo ušatih U, koliko imamo pozive na ubijanje, koliko imamo ljudi koji kada je posrijedi kampanja protiv ćirilice oblače crne majice i crne košulje? A u konačnici imamo i ljudi koji sjede u Saboru sa bedževima bez obzira na to kako njihovi susjedi koji sjede do njih se osjećaju s obzirom na poruku s toga bedža. Ja ne kažem tko je kriv, tko nije, ali znam koga više nema i znam kako je stradao. Pa kada me podsjećate na žrtve onda su valjda jednake i one sa Drave tzv. selotejpove, a isto tako i one iz garaže tzv. akumulatorove. Prema tome, nesreća je zajedničke i ja je tako doživljavam. I kada se govori o stradanju hrvatskog naroda govori se o stradanju mog naroda, ne samo zbog rodbinskih veza nego najdubljeg osjećaja privrženosti historijskom životu, a istovremeno i odgovornosti zato što je to netko uradio u srpsko ime i smatrao da to može uraditi u srpsko ime. Dakle, ako nas ne smetaju sva ta znamenja nacifašizma kojima su ukrašene fasade po našim gradovima i još dramatičnije ono o čemu smo razgovarali nedavno sa predsjednicom Republike, mi zastupnici nacionalnih manjina koji su neki napali ovdje zbog naše deklaracije da djeca na tekama i u knjigama pišu ne pišu ćirilicu naravno jer je ojađena i ogađena tako da je ne pišu ni srpska djeca, ali to se vas ne tiče, ali zato crtaju kukaste križeve i ušate U-ove. Pa dobro, ako za to nema sluha, ako to nije problem za Hrvatsku, ako je za Hrvatsku problem ćirilica, ako je za Hrvatsku problem ovaj zakon onda ćemo se boriti protiv takve Hrvatske. Nećemo ih moći sve čuti do 13,30, ali s obzirom da još imamo 10 minuta čut ćemo one koje možemo do 13.30 pa ćemo onda napraviti stanku i nastaviti u 15,00 sati. Prva se za repliku javila poštovana kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Gospodine PUpovac, uvodno mislim da ste pogodili o čemu je ovdje riječ, da je ovdje ustvari najmanje riječ o jednom pismu, a u biti da se one u svojoj raspravi a i onome što je prethodilo ovoj raspravi događanja u Hrvatskoj pretvori u ćirilično pismo, pretvori u simbol obračuna u simbol mržnje. Ja bih dodala i ne samo u simbol mržnje jer ne bih rekla mogla sijača ima, ali ne bih rekla da se ovdje radi o mrziteljima. Ali da se radi o licemjerima i da smo ga dužni razotkrivati uvijek i svagdje to svakako. Naime, kada je HDZ bio u Vukovaru u koaliciji kada još nije bilo po popisu stanovništva 30% Srba nego manje od 30% tada je donesen statut i nije bilo nikakvih problem u vezi s tim. Isto tako kada je HDZ-ova vlada 2010.godine podnijela Saboru Godišnje izvješće o provedbi Ustavnog zakona o dvojezičnosti o pravu nacionalnih manjina tada tada su za to glasovali svi i dapače vlada se tada hvalila pripadnici HDZ-a hvalili se upravo dvojezičnošću u Vukovaru. Dakle ono očito što je jučer bila ljubav, danas evo koliko Đakić iz HDZ-a govori da je to silovanje. Ono što je jučer još bilo časno i hrabro, danas HDZ govori vukovarski da je to sramotno i drsko. Očito ono što je jučer bilo dok su oni na vlasti Bogu ugodno, danas je bogohulno. što kaže Ustavni sud, i mislim da to trebaju naučiti napamet na stranici 10 svoje odluke o čemu mi danas raspravljamo, prvo treba podsjetiti na članak 15.stavak 4. Ustava pripadnicima nacionalnih manjina izrijekom jamči slobodno služenje svojim jezikom i pismo i to pravo nema ni privremeni ni tranzicijski karakter. Ono čini bit identiteta svakog naroda. Poštovana kolegice, onog trenutka kada je prvi čovjek HDZ-a nakon izbora u stranci rekao nikad više ponižavajuća koalicija sa SDSS-om onog trenutka smo mi razumjeli da se stvari u HDZ-u mijenjaju. zašto? mi ne znamo. Dokle će to ići također ne znamo, ali to je vrlo ozbiljna izjava koje možda ljudi nisu bili svjesni i čije posljedice nisu bili svjesni. Ali tada su otvorena vrata za nešto što iza sebe

pa do ulaska RH u EU od mirne reintegracije za koju sam zajedno sa nekima od zastupnika i zastupnica ovdje imao čast sudjelovati u interesu mira i u interesu obnove drugačijih odnosa nego što danas čujemo da se ovdje pokušava graditi. Tada smo imali veći problem sa onima koji nisu htjeli prihvatiti mirnu reintegraciju jer je predsjednik Tuđman kontrolirao s ove strane sve što je mogao kontrolirati. Danas imamo suprotno danas Srbi sa druge strane prihvaćaju sve što mogu prihvatiti a s ove strane imamo one koji zapravo žele porušiti rezultate mirne reintegracije. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, poštovani Tomislav Klarić. Kolega Pupovac, dobro ste rekli, stoljeća su potrebna da se stvori neko pismo, pa je bila glagoljica, ćirilica, latinica i to su pisma koja imaju svoje vrijednosti, svoju težinu. Međutim ako je itko zloupotrjebljavao to pismo, ćirilicu, to nismo bili mi ovdje niti oni tamo u Vukovaru, zloupotrjebljavala ih je velikosrpska politika i to ne u Domovinskom ratu nego daleko prije njega. Zašto su Hrvati i Srbi stoljećima živjeli u miru i suživotu a sada ne mogu? Govorite o kukastim križevima i o U na zidovima, da, ima takvih bena, da ne kažem budala koje će takvo nešto napraviti u svakom gradu pa je možda i u mom Bakru negdje u nekakvoj uličiti ili kali. Ali i kukasti križ je mrtav odavno, U mrtav odavno ali velikosrpska politika na našim granicama sa rehabilitacijom Draže Mihajlovića, sa onim što je govorio ministar pored kojeg ste vi stajali pored one jame. Ovo sveto hrvatsko tlo je previše ispunjeno kostima i Hrvata i Srba da bi sada raspravljali na ovakav način. I previše je problema u ovoj našoj Domovini koji tište i Srbe i Hrvate koji ovdje žive i Muslimane i Rome i ne znam koje nacionalne manjine o kojima bi trebali više raspravljati nego o ovome. Ali ono o čemu čitavo vrijeme govorim pijetet prema tome gradu, gdje je ispod one lubanje na crnoj zastavi koju su nosili dok su pjevali "šalji nam salate, mesa imamo, klati ćemo Hrvate" ćirilicom je bila ispisana riječ "smrt". Stjepan Radić je maknut, stavljen je onaj koji ga je ubio, na ćirilici je to pisalo do '98. Tim gradom i dalje šeću ljudi koji znaju tko je ubio i ne zna se gdje je tko pokopan. I samo iz toga razloga da više se ne dogodi niti jedna razbijena glava, da nema tih demonstracija i fućkanja mislim da bi i pripadnici vaše stranke trebali

kao što vidite. Forsiraju oni koji oblače crne majice i crne košulje i uzimaju čekić u ruke i koji zloupotrjebljavaju stradanje prema kojem ja imam najdublji osjećaj, ne pijeteta nego najdubljeg ljudskog ganuća i najdubljega ljudskoga suosjećanja. A što se tiče ćiriličnog pisma, o tome sam rekao što sam imao za reći. Jeste bilo je žestokih ćiriličara među Srbima nacionalista koji nisu donijeli ni Srbiji ni Srbima dobro. Ali pustimo sada Srbiju i Srbe, imamo posla sa Hrvatskom i sa Srbima u Hrvatskoj. Hoćete li naplaćivati Srbima u Hrvatskoj sve dugove historijske koje smatrate da treba naplaćivati? To vas pitam? Hoćete li Srbima u Hrvatskoj naplaćivati i Radića kao što spominjete ili ćete se sjetiti i nekih historijskih zasluga ovog srpskog naroda u Hrvatskoj za zajedničku slobodu Hrvata i Srba uključujući i njezinu državu? Pa kada mjerimo da onda znamo o čemu govorimo. A drugo, šta je umrlo a šta nije umrlo. Bio bih najsretniji čovjek na svijetu da se mogu s vama složiti pa kazati problem je samo u srpskom četništvu a pitanje nacizma, fašizma i ustaštva to je daleka prošlost o kojoj možemo samo govoriti da je prošlost. A ja vas pitam koje se pjesme pjevaju kada se ljudi podnapiju u našim sredinama? Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Pupovac, upravo sada ste demantirali ono što ste rekli za govornicom da neki govore o prošlosti. Govore, ali govorite i vi. upravo sada ste govorili o prošlosti i o pjevanju nekih pjesama koje su zaboravljene, nadam se već decenijama. Spominjali ste nedavno i ustaše i partizane, također živite u prošlosti. I kažete da treba birati riječi. Pa imam dojam da ih vi birate ali vrlo selektivno. A ne mogu ne složiti se s vama da je jezik i pismo svakog naroda, njegovo kulturno i civilizacijsko dostignuće i da je to baština i temelj identiteta. I to nitko ne spori, također i o ćirilici. Međutim, zanima me da li znate kada su se prvi hrvatski povratnici vratili u Vukovar '97. godine, što ih je dočekalo? Natpisi na ćirilici i latinici. I da li je to bilo samo djelo četnika kako kažete ili je tamo živio jedan grad, doduše bez Hrvata? I kakvi su ti natpisi bili, nazivi trgova, ulica i svega drugoga? I kada su se počeli mijenjati? Mirna reintegracija je završila ako se ne varam 15. siječnja '98. godine? A znam da je prva ploča s ćiriličnim natpisom maknuta pa skoro 2 godine poslije toga. I tako tijekom vremena u nekih 5 godina su se mijenjale. Pa bilo bi dobro možda da ovo sve što govorite ovdje govorite za javnost, ali da isto tako odete u Vukovar i kažete to ljudima, bez obzira na nacionalnost. (SDSS)** Poštovani kolega to što govorim u Saboru govorim i svugdje drugdje gdje dođem i javno i nejavno i između mojih javnih i nejavnih riječi nema nikakve razlike. To je način kako ja razumijem kako treba govoriti. Prema tome, kada kažete da su za vrijeme mirne reintegracije ulice bile i trgovine ispisane ćiriličnim pismima, pa nisu samo u Vukovaru, bile su u brojnim drugim sredinama, bile su i u Kninu, bile su i u Lapcu, Bile su u mnogim sredinama. Bilo je pokušaja razne vrste kod ekstremista da se ćirilično pismo učini jedinim pismom među Srbima, a to nije uspjela jer su sami Srbi to odbacili. Ali mi sada govorimo o drugačijim političkim okolnostima kolega Milas. Ako vi dopuštate da su takve političke okolnosti moguće danas po vašoj percepciji i percepciji vašega kluba. percepciji ima novih uređenih odnosa sa novim zakonima i novim politikama ili biste se vi htjeli mjeriti sa onima koji su uspostavili takav režim do '95. u Vukovaru pa biste vi htjeli uspostaviti sličan režim u današnjem vukovaru i odgovoriti im mjerom. Oprostite, oprostite. Jel imamo novi okvir? Jesu li prošle toliko godine? Je li možemo razgovarati u mirnodopskim okolnostima? Ovako, sad je 13,31 sati. Imamo još 6 replika prijavljenih. Čut ćemo ih u 15 sati. Određujem stanku.